(HDZ)** Gospođe i gospodo zastupnici počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika, član 180. do 184. Poslovnika. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice i prije prelaza na prvu točku dnevnog reda. Dakle, prelazimo na postavljanje pitanja. Prvi će postaviti pitanje gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade postavit ću pitanje ministru pravosuđa gospodinu Šimonoviću. Gospodine ministre, za nešto više od 60 dana ćemo imati izbore za jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne uprave. To će biti drugi krug izbora sa novim Zakonom o ustavnim pravima nacionalnih manjina. I nakon toga drugoga kruga, odnosno prije toga drugoga kruga mi bilježimo činjenicu da još uvijek jedan značajan broj jedinica lokalne samouprave i područne nisu uskladili svoje statute sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina u cilju i u svrhu osiguranja onoga što ustavni zakoni i drugi zakoni jamče, a to je razmjerna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima tih jedinica i isto tako zastupljenost u izvršnim tijelima. Dakle, prilikom prošlih izbora je propuštena prilika da jedinice lokalne samouprave koje to nisu uradile se suoče sa zakonskim sankcijama sada se trebaju održati izbori mnoge od tih jedinica nisu uradile ni ono što je potrebno, pa vas zbog toga pitam u ime Kluba SDSS-a i u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina što ministarstvo, odnosno što Vlada kani učiniti kako se ovo stanje u pogledu nepoštivanja jednog od temeljnih zakona Republike Hrvatske ne bi produžavalo. Hvala. Gospodin ministar Ivan Šimonović. Izvolite. **Šimonović, Ivan** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ovo i inače važno pitanje dodatno dobiva na težini u kontekstu predstojećih lokalnih izbora. Unošenje odgovarajućih izmjena u statute lokalnih jedinica ovisi dakle o proporciji pripadnika manjina u dotičnoj jedinici čime one mogu sticati prava zasnovana na Ustavu. Međutim, to naravno i podrazumijeva definiranje broja pripadnika manjina u pojedinim jedinicama. Mogu reći da su u tijeku na razini Vlade inter resorske aktivnosti oko razrješavanja ovih pitanja kako obzirom na tu činjenicu tako i činjenicu da ovo pitanje nije zapravo u nadležnosti Ministarstva pravosuđa već Središnjeg ureda za državnu upravu. Detaljniji odgovor dolazi pismenim putem.

međutim i dosadašnja praksa je da se barem u skladu sa popisom stanovništva od 2001. osigura neki oblik poštivanja ustavnog zakona, nije provedena kako valja. Prema tome, mi mislimo da Vlada, a nismo slučajno vama postavili pitanje, iako smo svjesni da je dio odgovornosti prije svega na Središnjem državnom uredu za državnu upravu koji unatoč našim opetovanim zahtjevima da se tu nešto napravi, nažalost svaki put je propuštao priliku da to uradi i zato smo se odlučili da ovo pitanje postavimo vama, posebno zato što je vaše ministarstvo matično ministarstvo za jedno od važnih poglavlja pregovora s Europskom unijom, a to je poglavlje 23. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Tonino Picula. Izvolite. gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, uvaženi ministri, kolegice i kolege. Ja bih postavio svoje pitanje potpredsjednici Vlade, gospođi Jadranki Kosor. Gospođo Kosor, građani Velike Gorice suočeni su sa ogromnim i u Hrvatskoj jedinstvenim poskupljenjem grijanja koje je odlukom Vlade potpisanom od vas osobno u siječnju povećano nominalno za 48%, a u stvarnosti gotovo za 120%. Takvo poskupljenje prelazi granice ekonomske izdržljivosti. Nekim umirovljenicima gotovo čitava mirovina odlazi na grijanje, dok se obitelji s malom djecom moraju odreći kućnih potrepština. Moje pitanje vama glasi zbog čega Vlada Republike Hrvatske, odnosno vi osobno niste poduzeli ništa da se ovo enormno i nepravedno poskupljenje cijena grijanja smanji, odnosno da se barem preispitaju polazišta koja su dovela do ovoga poskupljenja? Podsjećam da se ni famozno vladino Povjerenstvo za praćenje cijena koje vodi gospodin Polančec do danas nije očitovalo na moj upit pa se pitam da li bi ovakav odnos prema 20 tisuća Veliko Goričana koji ovise o HEP Toplinarstvu bio drugačiji da Velikom Goricom ne upravlja koalicija u kojoj je SDP, odnosno da je HDZ kojim slučajem na vlasti? Hvala. Hvala. Potpredsjednica, gospođa Jadranka Kosor. Izvolite. tko je gdje na vlasti, a pogotovo s činjenicom da su na vlasti u Velikoj Gorici koalicija SDP-a, HSLS-a, HNS-a i DC-a, to je sasvim sigurno. Pitate mene što ja nisam nešto poduzela osobno na odluku Vlade. Kao što ste vidjeli, ja sam potpisala odluku Vlade o činjenici da su se neke stvari morale uskladiti, odnosno da su se neke stvari koje se ne tiču samo Velike Gorice morale naprosto dovesti u red jer vi znate da od 2002. godine u Velikoj Gorici se cijena nije dizala. Dakle, vezano za grijanje o kojem vi govorite. Međutim, pitanje koje ste uputili meni ja bih mogla zapravo u odgovoru i preformulirati i zapravo pitati zašto vi, gospodine Picula, kao gradonačelnik niste učinili ništa nakon svoje odluke u prosincu 2008. godine o tome da se potpiše koncesijski ugovor sa HEP Toplinarstvom. Niste učinili sve da se taj koncesijski ugovor poboljša, da on bude dobar i povoljan za građane Velike Gorice. Naime, vi ste potpisali po mom sudu nepovoljan ugovor, vi ste mogli učiniti nekoliko stvari, među ostalim spomenut ću da ste ga potpisali na 15 godina. Dakle, mogli ste i trebali ste učiniti sve da to bude povoljan ugovor za građane Velike Gorice da se u tom ugovoru uredi klauzula o tome da se cijena ne povisuje određeno vrijeme. Ali isto tako i da se kroz određeno vrijeme odredi kroz taj ugovor da to grijanje prijeđe na plin, a ne kao što je to, evo sada aktualno. To je svakako posao gradske uprave. Dakle, mislim da je to trebalo učiniti. Mogli ste osnovati i poduzeće koje bi se brinulo o tom poslu, to je isto jedna od mogućnost jer mislim da ako ste osnovali, primjerice televiziju i upravo se nabavlja oprema vrijedna 3 milijuna kuna za Goričku televiziju, da svakako ima novca i za osnivanje takvog jednog poduzeća koje bi vodilo brigu o tome da cijene grijanja u gradu Velikoj Gorici ne poskupe, da ne poskupe tako drastično itd. Ja bih ovu prigodu onda iskoristila, evo i podsjetiti da mi se čini da je to logično da to niste učinili zbog činjenice, evo da je u prošloj godini primjerice voda u Velikoj Gorici poskupila 94%, da su poskupile sve komunalne usluge odvodnje itd., itd., čak i grobna naknada, smeće itd. Znači, gospodine gradonačelniče, zaključno, odnosno gospodine zastupniče, činjenicu da ste potpisali nepovoljan ugovor i da ste time naravno ponijeli, što je normalno kao gradonačelnik, odgovornosti, molim vas nemojte svaljivati na leđa Vlade Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin Tonino Picula. Tonino (SDP)** Naravno da nisam zadovoljan odgovorom, ali mi je drago što je gospođa Jadranka Kosor priznala autorstvo jedne od odluka koje je čulo, ja vjerujem ne samo 20 tisuća Veliko Goričana koji ovise o poslovanju i radu HEP-a Toplinarstva, nego i svi Veliko Goričani. Gospođo Kosor, Poglavarstvo Grada Velike Gorice ne može ni na koji način utjecati na promjenu i primjenu odluke koju ste vi potpisali i koje je Goričanima gotovo pa život učinilo nemogućim. Međutim, evo pozivam se na postupanje predsjednika Vlade koji je u jednoj sličnoj situaciji, upravo preko Povjerenstva za praćenje cijena apelirao da se ne podižu kamatne stope od strane banaka koje su u sto postotnom privatnom vlasništvu, pa je to uspjelo. Ja vjerujem da će nešto slično predsjednik Vlade, ako vi ne možete osobno, ili gospodin Polančec, napraviti u slučaju tvrtke koja je u sto postotnom vlasništvu Republike Hrvatske, a za Gradsko poglavarstvo Grada Gorice nemojte brinuti. Već na idućoj sjednici ćemo donijeti odluku tešku 3 milijuna kuna kojim ćemo učiniti ostatak troškova komunalija za koju ovisi grad Veliko Goričanima snošljivo. I nemojte se čuditi ako Veliko Goričani i ostalim oblicima građanskog neposluha pokažu što zaista misle o postupanju ove Vlade. **Bebić, (HDZ)** Hvala lijepa. Molim zastupnice i zastupnike, molim ministre, članove Vlade da svoje odgovore i pitanja usklade sa Poslovnikom i da ne prelaze okvir koji imamo prema Poslovniku i da budu što koncizniji, odnosi se na svakoga. Molim gospođu zastupnicu Marijanu Petir da postavi svoje pitanje. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče Vlade, članovi Vlade, zastupnice i zastupnici. Svoje pitanje postavljam potpredsjedniku Vlade i ministru gospodarstva gospodinu Polančecu. Gospodine potpredsjedniče Vlade, u energetskoj krizi koja je nedavno zahvatila i Hrvatsku a koja je bila posljedica jednostrane odluke jedne zemlje da obustavi isporuku plina političari svih stranaka u Hrvatskoj složili se da je nužno poduzeti adekvatne mjere da stvorimo predispozicije za energetsku neovisnost što podrazumijeva i dostatnu proizvodnju energenata ali i njihovo skladištenje posebno kad govorimo o plinu. Često spominjano mjesto u toj krizi bilo je mjesto Okoli u mojoj općini Velika Ludina u Moslavini u kojoj se nalazi podzemno skladište plina. Naime, od 2004. godine INA ima koncesiju na skladištenje plina u Okolima ali do danas pet godina kasnije nije uplatila niti lipe na račun općine Velika Ludina za rudnu rentu što je bila obavezna učiniti prema INA se izvlači da u ugovoru o koncesiji koji je vaše ministarstvo sklopilo s njima nije propisan način plaćanja naknade za koncesiju pa su tako odlučili mirne duše živjeti na našoj grbači do 2043. godine do kad im je ta koncesija dodijeljena. Obzirom da ste vi u svojim istupima najavili nekoliko puta izgradnju i Okola 2, dakle još jednog skladišta plina ja moram reći da to neće biti moguće ako ovaj problem koji sad imamo ne riješimo pa me zanima kad će početi isplata rudne rudne rente općini Velika Ludina za podzemno skladište pline Okoli jer zbog toga što se INA ponaša kao država u državi općina Velika Ludina i njeni stanovnici gube godišnje pola općinskog proračuna koji bi itekako mogli utrošiti na izgradnju hladnjače, voća za cijelu Moslavinu ili za rekonstrukciju cesta ili nadogradnju vrtića i škola. Mislim da to i Okolima i stanovnicima općine Velika Ludina ali i cijeloj Moslavini pripada. Hvala lijepo. Odgovor gospodin potpredsjednik Damir Polančec. Izvolite. **Polančec, Damir (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo saborska zastupnice, zahvaljujem vam na vašem pitanju. Kao što ste sami rekli za sigurnost opskrbe energentima posebice plinom podzemno skladište plina u Hrvatskoj je itekako važno i ja bih rekao strateško pitanje. Strateško pitanje zbog činjenice da je razlika u potrošnji plina u ljetnim i zimskim mjesecima 1 na prema 8, dakle osam puta manje plina trošimo u ljetnim mjesecima nego zimi a da bi naš transportni sustav mogao funkcionirati potrebno je utiskivati tijekom ljetnih mjeseci u podzemno skladište plina. I prije nego vam dam konkretan odgovor dozvolite da spomenem da doista mislimo da je izdvajanje odnosno otkup podzemnog skladišta plina strateško pitanje i time se omogućava i zapravo stvaraju preduvjeti za investiciju u drugu fazu zapravo u Okoli 2. Prije same investicije naravno da je potrebno razriješiti probleme koji su eventualno nastali u prošlosti. Dakle, po sada važećem Zakonu o rudarstvu podzemne operacije u podzemnom skladištu plina definitivno su rudarska djelatnost i po novom prijedlogu Zakona o rudarstvu podzemno skladištenje plina odnosno ugljikovodika također je rudarska djelatnost. Naknada za rudarsku djelatnost se do sada rudarsku djelatnost se do sada plaćala u postotku od ostvarenih prihoda pod dakle eksploatacije mineralne sirovine. I ako ovdje postoji nekakvo nerazumijevanje ili neadekvatno tumačenje doista ćemo se potruditi u vrlo kratkom vremenom periodu to riješiti. U buduće ta naknada će se plaćati dakle na dva načina. Naknada za eksploataciju i naknada za istražne radove. U ovom slučaju kad govorimo o podzemnom skladištu plina radi se o naknadi za eksploataciju koja će imati dvije komponente. Plaćat će se jednim djelom u odnosu na zauzetu površinu odnosno na kubikažu bušotine a s druge strane plaćat će se u postotku od eksploatirane površine. U slučaju podzemnih skladišta plina to je samo u odnosu na volumen prostora u podzemlju koje se koristi za skladištenje plina. Predlažem da organiziramo jedan poseban sastanak gdje će se upoznati sa detaljima zbog čega do sada nije bilo plaćanja te naknade ali napominjem da je naknada za rudarsku djelatnost naknada koja se plaća državnom proračunu a državni proračun je ustupljuje jedinicama lokalne samouprave. Vjerujem da možemo ovo pitanje riješiti. Kao što sam rekao po sada važećem Zakonu o rudarstvu skladištenje plina spada u rudarsku djelatnost i pripada pravo na naknadu. Hvala lijepo. riješimo ovaj problem jer je i vaša rudarska inspekcija bila na terenu i na neki način izdala rješenje koje ide u korist lokalne zajednice odnosno općine Velika Ludina. Sasvim je jasno da skladištenje plina jest izuzetno važno ne samo za Okole ili za Moslavinu već za cijelu Hrvatsku, ono sa sobom donosi i određene mogli bi reći i rizike i ograničenja za lokalno stanovništvo i zbog toga doista smatram da je nužno uložiti veće napore i da je to i minimum koji treba poduzeti i naša dužnost da to lokalno stanovništvo i u Okolima, i u Velikoj Ludini i u Moslavini na adekvatan način obeštetimo ili nagradimo zbog toga što skrbe o opskrbi plina za cijelu Hrvatsku. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa. Pitanje postavljam ministru Polančecu. Evo u čemu je problem ministre. Nakon jedne od sjednica Ekonomskog vijeća premijer Sanader najavio je jednu novu antirecesijsku mjeru i za nju rekao: "Time reagiramo na iskazano nezadovoljstvo mirovinskom reformom. Riječ je o drugom stupu koji se sve više pokazuje kao promašaj. Vrijeme je da promijenimo dio reforme koji se nije pokazao dobar i koji nije održiv na duže vrijeme.". Na tu čuvenu izjavu odmah je reagirala burza, umalo da nije došlo do sloma. Vrijednost dionica momentalno je pala za 10%. To znači da je 10% pala vrijednost onoga što su uštedjeli umirovljenici i kroz fondove uložili na burzu. Jedna nepromišljena premijerova rečenica izbila je umirovljenicima 300 milijuna kuna njihove ušteđevine za buduće mirovine. To pak znači da je svaki budući umirovljenik u samo nekoliko sati izgubio 250 do 300 kuna a sve zbog izjave premijera Sanadera. Nisu izgubili samo umirovljenici. Na gubitku su i svi oni građani koje se nagovaralo da ulože u dionice Hrvatskog Telekoma te da će na njima navodno dobro zaraditi a oni ne da nisu zaradili nego su dotadašnji gubitak povećali gubitkom izazvanim premijerovom izjavom o drugom mirovinskom stupu. Vas pitam ministre, hoćete li u interesu zaštite gospodarstva za kojeg ste zaduženi, hoćete li u interesu očuvanja kakve takve vrijednosti dionica, ljubazno zamoliti premijera Sanadera da do kraja mandata po mogućnosti ne daje više nikakve izjave. Izvolite. **Polančec, Damir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Saborski zastupniče, naravno da neću i to je odgovor na vaše pitanje i doista mislim da čak dodatnih pojašnjenja ne bi trebalo niti davati. Ali kada ste već ovako strukturirali pitanje, onda vam moram nešto reći. Prije svega za postavljanje ovakvog pitanja trebalo bi poznavati strukturu ulaganja mirovinskih fondova. Pa kada biste je vi poznavali i kada biste imali informacije o tome koliko su npr. mirovinski fondovi od 22 milijarde 800 milijuna kuna, doista uložili u dionice na domaćem tržištu, onda ovakvo pitanje ne biste postavili. Jer od 22,8 milijardi kuna ukupne imovine mirovinskih fondova, oko 2 milijarde vidim da vam šapću, ja bih vam rekao nema potrebe da vam šapću, oko 2 milijarde je uloženo u domaće dionice. E sada, u posljednjih nekoliko mjeseci, dakle i prije ovog početka rasprave o drugom stupnju mirovinskog osiguranja i daleko prije, bilo bi vrijedno da imate i nabavite si molim vas, pribavite si strukturu ulaganja u zadnjih 3 mjeseca mirovinskih fondova na domaćoj burzi kapitala, domaćem tržištu kapitala, pa ćete vidjeti da su to minorna ulaganja, minorna ulaganja koja ni na koji način nisu utjecala niti na rast, niti na pad cijene dionica. Za vašu informaciju u ovom trenutku ne postoji nijedna burza na svijetu na kojoj dionice nisu zaronile i pale i to drastično pale u posljednjih godinu dana, posljednjih 6 mjeseci i to je posljedica definitivno financijske globalne krize. I nemojte, neće valjda netko potegnuti pitanje, je li hrvatska Vlada kriva za pad burzovnih indeksa u Americi, Wall Strret-u, Šangaju ili negdje drugdje. Dakle, što se tiče drugog stupa što se tiče drugog stupa i početka razgovora o budućnosti dijela drugog stupa, nikakve veze to gospodine Stazić nije imalo sa burzovnim kretanjima u Republici Hrvatskoj, a dokaz tome je struktura ulaganja mirovinskih fondova u domaće dionice u posljednja tri mjeseca koja je kao što sam rekao minorna. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Nenad Stazić. Izvolite. To da je premijerova izjava o drugom stupu izazvala pad vrijednosti dionica, rekli su svi burzovni analitičari i svi ekonomisti u ovoj zemlji. To ne priznajete jedino vi i Šuker. to je posve razumljivo da to ne priznajete, jer je vama više stalo do vaše pozicije pred premijerom, nego do burze i do vrijednosti dionica. Možete vi ovdje sada objašnjavati što hoćete. Minus 10% je minus 10%. I ovaj primjer pokazuje kako neodgovorne izjave premijera mogu nanijeti štetu gospodarstvu Hrvatske i kako premijer mora paziti što govori da ne bi ovakve poremećaje izazivao. No dobro. Ja sumnjam da ćete vi ispuniti moju molbu, ja sumnjam da ćete vi zamoliti premijera da pazi što govori ubuduće, pa ako

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, članovi Vlade, kolegice i kolege. Želim postaviti zastupničko pitanje ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u svezi donošenja i realizacije propisa o revalorizaciji naknade za dugogodišnji zakup i koncesije poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Naime, stavak 2. članka 75. u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu propisana je revalorizacija spomenutih naknada. I postavljam pitanje, u kojoj je fazi donošenje tih propisa, od kada će se primjenjivati i do koje visine će se iznosi naknade revalorizirati? Naime, činjenica je da je u istočnoj Hrvatskoj i u Baranji ovaj prihod kod pojedinih lokalnih zajednica čini značajnu stavku u proračunima. Pa stoga me taj problem zanima. Odnosno možemo li znati kada možemo na to računati? Hvala lijepo. Hvala. Gospodin ministar Božidar Pankretić. Izvolite. **Pankretić, Božidar (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče zahvaljujem se na pitanju. Mi smo evo u izradi ovog pravilnika zajedno Ministarstvo financija tj. kolega Šuker i ja i ono će biti završeno kao što je to predviđeno u zakonu u roku 6 mjeseci od donašanja zakona. I želim reći po prvi puta kao što ste primijetili, mi smo stavili mogućnost da se propiše revolvalizacije što konkretno je znači da ćemo ponovno procjenjivati, odnosno utvrđivati vrijednosti koje su bile. Zbog čega smo to napravili? Iz vrlo jednostavnog razloga jer je u novom zakonu dugogodišnji zakup 50 godina također koncesija 30 godina i zakup 25 godina. Vrlo je vjerojatno i vrlo je moguće da će se dogoditi određene promjene gdje ćemo morati ponovo utvrđivati samu vrijednost i iznose u tom dijelu i dakako mi ćemo to pratiti. Znači ostavili smo mogućnost u zakonu, definirat ćemo pravilnik do 6. do 6. mjeseca kako je to utvrđeno u zakonu, a tada će biti mogućnosti ako će se događati bitne promjene u vrijednosti da se revalorizira i da u svakom slučaju kao što ste rekli općine i gradovi, pa i država, dobiju veće vrijednosti što se tiče i zakupnina i koncesija u svoj proračun. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Deneš Zadovoljan sam sa odgovorom. prehrambenih proizvoda i hrane u Hrvatsku državu. Recite mi radi javnosti, kakva je vanjska trgovinska bilanca hrane u našoj zemlji? Hvala. Hvala. Gospodin ministar Božidar Pankretić. Izvolite. **Pankretić, Božidar (HSS)** Hvala lijepa. Gospodine zastupniče evo moram reći da po prvi puta unazad 15 godina mogu reći da je ova bilanca uvoza i izvoza gotovo pozitivna. Da to potkrijepimo vrlo jasnim činjenicama, jer smo mnogo puta u javnosti bili napadani i bombardirani ja bih rekao paušalnim izjavama o prekomjernom uvozu o izuzetnom velikom bili napadani i bombardirani, ja bih Za siječanj mjesec uvoz je smanjen 38% a izvoz je povećan 22%. Drugim riječima u apsolutnim brojkama to znači da smo izvezli 128 milijuna američkih dolara a uvezli 131 milijun američkih dolara ili da je pokrivenost izvoza uvozom 97%. Moram reći da ovdje imamo određene proizvode koji su posebno prednjače ovom dijelu a to je izvoz tune koji je porastao tri puta, izvoz žitarica koji je porastao 6 puta. Izvoz šećera koji je porastao dva puta. Da bi rekli ipak da se radi o jednom izuzetno pozitivnom trendu naglasiti ću da smo prošlu godinu završili sa količinskim povećavanjem uvoza od 1% a zadnji mjesec, znači prosinac završili sa pokrivenošću uvoza izvoza sa 86%. Znači ne radi se samo o pojedinačnom mjesecu nego jednom pozitivnom trendu. Kada znamo da je uvozno izvozna bilanca ukupno, pokrivenost izvoza uvozom 43% ukupno u Hrvatskoj onda znamo da su ovo izuzetno pozitivni rezultati i nadamo se da ćemo ih i dalje zadržati na ovoj razini. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Stjepan Fiolić. Izvolite. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Ivan Čehok, izvolite. **Čehok, Ivan (HSLS)** Hvala gospodine predsjedniče, imam pitanje za predsjednika Vlade, gospodina Sanadera. Na sastanku i predstavljanju antirecesijskih mjera bilo je rasprave i o nekim još mjerama koje tada nisu bile predložene, vi ste rekli da će ih Vlada razraditi, između ostalog, i o tome da Vlada i po uzoru na većinu europskih država, ili gotovo sada već sve europske države razmisli i o bespovratnim poticajima, po radnom mjestu izvoznoj industriji. To pitanje je naročito aktualizirano zbog činjenice da prvi mjesec ove godine pokazuje da je izvoz naših proizvoda pao za 35%, pao je doduše i uvoz nešto ali naročito zabrinjava činjenica da je pao uvoz kapitalnih dobara za 50%, a to znači da zapravo naše tvrtke više ne ulažu u tehnološke inovacije i u kupnju nove opreme. Danas, prema onome što možemo vidjeti u cijeloj Europskoj uniji otprilike države po radnom mjestu daju od Njemačke, Italije, Mađarske, Slovenije, 3 do 4 tisuće eura, računjajući da bilo koje spašeno radno mjesto u izvoznoj industriji praktično znači da država neće morati plaćati naknade za nezaposlene koje onda u godinu dana zapravo državu koštaju više nego što bi koštalo da se premira, odnosno da se izravno podupire novčano radno mjesto u izvoznoj industriji. S obzirom da i sam dolazim iz najizvoznijeg grada u našoj državi, iz Varaždina, naše je gospodarstvo izravno, naravno zainteresirano za takve mjere i u uz onu mjeru koju sam također predložio a to je četverodnevni radni tjedan a da peti dan u tjednu po uzoru recimo na Sloveniju Vlada pomaže sa 80% plaća, mislim da bismo mi mogli zadržati otprilike negdje istu razinu industrijske proizvodnje kao što je bilo do 9 mjeseca prošle godine. Pa bih molio premijera odgovor, može li Vlada razraditi te mjere i možemo li ipak do kraja godine pomoći našu izvoznu industriju. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin predsjednik Vlade, dr. Ivo Sanader, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, gospodine zastupniče, hvala na ovom pitanju, jer mi daje prigodu odgovoriti, ne samo na pitanje, nego dati jednu širu sliku. Prije svega mi promatramo, naravno i što se događa u Europi i što se događa u svijetu. I ono što se u nas vrlo malo tematizira, ja želim to danas ovdje reći, jest da sve ove mjere o kojima ste vi govorili koje poduzimaju europske zemlje, ali i druge neke vodeće zemlje zapadnoga svijeta pretpostavljaju dodatno zaduživanje. O tome se u nas ne govori. Pretpostavljaju budžetski deficit. I sigurno da je to jedna vrlo ozbiljna opcija. Mi smo do jučer bili pobornici, i ova Vlada i ova koalcija, i u prvom i drugom mandatu, smanjenja proračunskog deficita na nulu. On je danas, kako je bio predviđen proračunom trebao biti 0,8. Mi sada sa rebalansom proračuna s kojim ćemo izaći u Hrvatski sabor vrlo brzo jer je zaključak jedan od tih antirecesijskih mjera da ga završimo, da ga Vlada i socijalni partneri završe negdje tijekom ožujka. Prema tome vrlo brzo ćemo doći u Hrvatski sabor sa rebalansom proračuna. Nastojati ćemo pokazati i nama ovdje u Hrvatskoj i međunarodnim financijskim institucijama da možemo upravljati krizom i da možemo i proračun prilagoditi ovim vremenima. To je prva pretpostavka da bismo, možda za koji mjesec, za 6 mjeseci, za godinu dana, jer ne znamo koji su dometi i krajnji dosezi krize, također učinili ovo što čine europske i svjetske zemlje. Mi danas puno u Hrvatskoj govorimo, daje se poticaj 2,5 tisuće eura da se u Njemačkoj kupi automobil, pa se daje poticaj za ovo, pa se daje, pa u Americi također. I sada se nitko ne pita odakle, iz dodatnog zaduživanja, stvara se proračunski deficit. Danas imate vodeće europske zemlje koje imaju 4, 5% deficita, koje su jučer imale suficit. Nisu ni uopće imale nikakav deficit. Prema tome, riječ je o tome da mi moramo doći u tu poziciju, da sutra za ove potrebe o kojima vi govorite da se zadužimo dodatno i da se dogovorimo prije svega u koaliciji pa onda i u Hrvatskom saboru, nakon takvog jednog prijedloga, da idemo u deficit. Do tada ću reći što radimo i pripremio sam vrlo precizno što radimo kao potporu i što poduzimamo kao potporu, malim i srednjim, i izvoznicima i ostalima koji prije svega po Zakonu o poticanju ulaganju imaju na to pravo, za svako novo radno mjesno, ovisno o graduaciji dobiva se između 1000 i 500 eura i 4 tisuće i 500 eura. Također svaki poslodavac sukladno ovom zakonu ako ispunjava uvjete može dobiti poticaj za edukaciju svojih zaposlenika. U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, pripremamo novi program za poticanje izvoza u ovoj godini sa 60 milijuna kuna, netko će reći nije puno, ali u ovoj situaciji nije niti malo. Nadalje, reći ću da smo pripremili 120 milijuna kuna posebno za one teške, za one industrije koji su u teškim problemima, za tekstilnu, kožarsku, obućarsku i metalnoprerađivačku industriju. Nadalje, u Ministarstvu regionalnog razvoja imamo pripremljenih 60 milijuna za drvo prerađivačku industriju a tome su se priključile i Hrvatske šume jer su smanjile cijenu za drvnu masu za 150 milijuna kuna što također ide kao prilog drvno prerađivačkoj industriji. I konačno za mala i srednja poduzeća planirano u proračunu ove godine 280 milijuna kuna. To su sve mjere koje će dati poticaj prije svega malim i srednjim i naravno onima s naglaskom na izvoz da u ovim vremenima krize zadrže radna mjesta. Naravno da razmišljamo i o drugim mjerama, naravno da ovih 10 antirecesijskih mjera koje je Vlada donijela i koje su naišle na vrlo dobar odjek u javnosti i prije svega u stručnoj javnosti, da nisu kraj i da ćemo razmatrati dalje i donositi nove mjere. Hvala. Gospodin Ivan Čehok. Izvolite. **Čehok, Ivan (HSLS)** Hvala lijepa na odgovoru. Meni je posve jasno da je tako nešto moguće financirati jedino iz novoga zaduživanja, ali mislim da mi alternative u ovom trenutku nemamo, jer svako izgubljeno radno mjesto nas skuplje košta nego očuvanje radnog mjesta izravnom subvencijom. I molio bih, vi ste dobro spomenuli sve mjere, molio bih da mjere za tekstilce, drvnu i kožarsku industriju budu ako je moguće, molim to potpredsjednika Polančeca, barem do 6. mjeseca kako bi ljudi mogli pripremiti sebi proizvodnju. Prošle godine su bile tek u 12. mjesecu i to onda njima stvara poteškoće. Ako su već sredstva osigurana, mislim da nema nikakva razloga da svi zajedno se ne potrudimo da do 6. mjeseca budu isplaćene.

Haaški sud od hrvatske Vlade traži 23 topnička dnevnika. U operaciji "Oluja" bio sam zapovjednik operativne grupe "Sinj". Pod mojim zapovjedništvom imao sam tri brigade, pješačke brigade od kojih je svaka imala po jedan topnički divizion. Ni ja ni moji topnici ni zapovjednici ne znamo što je to topnički dnevnik. U vojnoj terminologiji taj termin ne postoji. Postoje planovi za uporabu topništva, postoji prilog o topništvu, postoje razna izvješća o utrošku streljiva nakon bitke. To se zovu ključni dokumenti topništva. Hrvatska Vlada je najprije tvrdila da traženi topnički dnevnici ne postoje, onda da postoje ali da nisu potpuni, da ne može Haagu dostaviti ono čega nema. Ali se onda pokaže da ih ipak ima, ali da ih netko skriva. Da ih ne skriva, nego ih je uništio. Jednom rječju, to je za mene kaos ili čisti amaterizam. Ovakvim djelovanjem mi smo samo naštetili obrani naših generala u Haagu. Naštetili smo također isto hrvatskim ambicijama da uđemo u Europsku uniju. Ovih dana stigao je demarš iz Europske unije, ali smo ga mi naravno odnosno Vlada ga je tajila hrvatskim građanima. Moje pitanje glasi, zašto zapovjednike i topnike iz "Oluje", znači profesionalce, niste pozvali i pitali kako je točno tekla bitka iz dana u dan. Prvi dan, drugi dan, treći dan, četvrti dan. I koje smo mi dokumente bili obvezni voditi. Zašto Vlada ovakvim svojim ponašanjem izvrgava podsmjehu sve nas, Domovinski rat i cijelu zemlju? Hvala. Hvala. Gospođa potpredsjednica Jadranka Kosor. Izvolite. kad se radi o ovako ozbiljnim pitanjima, politizirati i evo apeliram da to nitko od nas ne čini ni kad se radi o Domovinskom ratu ni kad se radi o ovim dokumentima, a pogotovo naravno kad se radi o braniteljima. Odgovorit ću vam vrlo konkretno. Prije svega, netočno je i neistina je da je Vlada, kad se govori o ovim dokumentima, koji se kolokvijalno zovu topnički dnevnici, ja se slažem s vama, vjerojatno bi trebalo upotrijebiti neki drugi izraz, ali uvriježilo se kolokvijalno topnički dnevnici. Dakle, niti je Vlada što skrivala, Vlada govori uvijek isto i nema muljanja kao što je jedan član SDP-a također nedavno izjavio oko toga. Vlada govori uvijek isto, a to isto jest da mi u potpunosti surađujemo sa Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu, da je ta suradnja naša obveza prema Ustavnom zakonu o suradnji koji je donesen davnih godina u vrijeme kad je predsjednik Republike Hrvatske bio doktor Franjo Tuđman, da smo u toj suradnji vrlo otvoreni i apsolutno iskreni. Kad se govori o ovim dokumentima, Vlada daje ono što ima. Ono što nema, ne može dati. U konkretnom slučaju, trebalo je dosta dugo vremena da bi se ustanovila razlika između onoga što je haaško tužiteljstvo smatralo da je trebalo kao dokument ili dokumenti nastati tijekom operacije "Oluja" i onoga što se stvarno događalo i što je stvarno nastajalo. Mi smo proveli dvije interne istrage, jedna u MORH-u, jedna u MUP-u i ustanovili, kao što ste i vi rekli, da su 23 dokumenta postojala. Mi smo se obvezali da ćemo ustanoviti što je odnosno tko je, kako s tim dokumentima raspolagao i da ćemo sve raspoložive podatke dostaviti. O tome je informiran vrlo detaljno glavni haaški tužitelj, gospodin Brammertz i mi smo vrlo, vrlo precizno pojasnili o čemu se radi, o kojim dokumentima i jasno iskazali našu volju da ono, ponavljam, što imamo damo, ono što nemamo ne možemo dati. To je sasvim jasno vjerujem i vama. Međutim, htjela bih upozoriti na činjenicu da je apsurdno da vi gospodo iz SDP-a upozoravate na Vladu da nešto ne bi trebala skrivati, da ne skriva, jer podsjećam na neka vremena

mislim da niste kompetentni spočitavati Vladi da nešto skriva, da nešto taji ili da nešto ne želi dati. Zaključno. Mi ćemo sve ono što smo u internoj istrazi pronašli predati tužiteljstvu i tako do kraja ispuniti našu obvezu, jer mislim da bi bilo apsolutno i krajnje apsurdno da bilo što tajimo, da nešto ne dajemo ili da time manipuliramo. Evo, hvala vam lijepa i vjerujem da ste zadovoljni odgovorom. zadovoljan, niste mi odgovorili na pitanje. Vi k'o da odgovarate haaškom tužitelju … /Govornik se ne razumije./… da vi skrivate, ne skrivate dokumente. Ja sam vas pitao zašto nas niste pozvali da vam mi kažemo točno što se događalo. Ja ću vam samo reći kao primjer. Haag traži 23 topnička dnevnika, tzv. dnevnika. …/Govornik se ne razumije./… u "Oluji" nije imala dalekometno topništvo. Oni traže 6 do 7 dokumenata iz Operativne grupe Sinj. Nismo ih napravili ljudi moji zato što ih nismo, mi smio mali topništvo. I dalje se ti dokumenti traže i ja vam želim reći da ste svakako trebali pozvati te ljude gore i pitati ih što se to događalo i na koji način. Vi u Odjelu za suradnju sa Haaškim sudom vi nemate profesionalce koji poznaju tematiku i koji poznaju što se dogodilo. I nisam zadovoljan s vašim odgovorom i tražim da mi date odgovor u pisanoj formi. Hvala. Hvala. Kratka obavijest. Odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu održat će sjednicu danas u 14,30 sati u dvorani "Ivana Mažuranića". I drugo, sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu će se održati danas, srijeda u 13,30 sati u dvorani "Stjepana Radić" 133/1. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Anđelko Mihalić. Izvolite. **Mihalić, Anđelko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, članice i članovi Vlade. Svoje pitanje upućujem ministrici zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Marini Matulović-Dropulić. Gospođo ministrice, poznato je da vaše ministarstvo ustrojno i uporno uvođenje reda u sve segmente građenja i projektiranja. Kao dio toga krajem prošle godine stupio je na snagu Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji koji ima za cilj osigurati kvalitetno, stručno i odgovorno obavljanje poslova projektiranja, gradnje i stručnog nadzora. Prije otprilike godinu dana pojedine prije svega devaloperske tvrtke prosvjedovale su zbog nemogućnosti dobivanja licenca za obavljanje građevinskih radova dok je ministarstvo ustrajalo na davanju licenci isključivo tvrtkama koje se bave izvođenjem radova i imaju stvarno zaposlene građevinske radnike i stručnjake i svu potrebnu mehanizaciju. Bilo je govora da će velik broj zaposlenih u graditeljstvu zbog uvođenja licenci ostati bez posla. Kako vidimo uvođenje licenci nije imalo takav poguban učinak. Tvrtke koje se bave izvođenjem radova dobivale su licence i nastavile raditi svoj posao. Vlada je dakle, već prije ove globalne krize zakonima potaknula naše građevinske i projektantske tvrtke da se bolje organiziraju kako bi mogle biti što konkurentnije na hrvatskom, ali i na tržištu Moje pitanje glasi konkretno. S obzirom na trenutno globalnu gospodarsku krizu ima li zastoja u provođenju zakona i kako ocjenjujete njegovo provođenje. **Matulović-Dropulić, Marina (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. Dapače, zakon se vrlo ažurno provodi. On je stupio na snagu prije dva mjeseca. Mi smo do sada već organizirali zajedno sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu savjetovanja u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. To se jako dobro obavlja i tamo dolaze stručnjaci koji zaista moraju određene stvari i drugačije početi raditi. Taj zakon je jedan od najvažnijih zakona što se tiče djelatnosti graditeljstva, jer govori o tome kako treba graditi, kako treba vršiti nadzor i kako treba projektirati i na taj način uvoditi reda u tu djelatnost. Ovo što pitate oko pravilnika. Činjenica je da je prošle godine bilo puno priča onih koji nemaju građevinske radnike i koji su se silom htjeli licencirati za izvođenje radova. Naravno da mi to nismo mogli prihvatiti, pa i u ovom zakonu koji je stupio kao što sam rekla prije dva mjeseca na snagu je pravilnika više, takvog pravilnika više nema jer je on postao sastavni dio zakona. Mi smo do sada izdali 2862 licence građevinskim tvrtkama u kojemu je zaposleno proizvodnih djelatnika napominjem 108000. Kada se doda po prilici 20% režije koja radi na tim, u tim građevinskim tvrtkama znači da smo mi preko 130000 djelatnika izdali licence. Tu nema nikakvih problema i primjedbi više nema. Ostale su primjedbe raznih, danas se one zovu devalopera da oni ne mogu ugovarati građevinske radove, ne mogu radi toga jer građevinare nemaju. Mi smo ovim pravilnikom omogućili da određene nove kategorije, znači koji je sastavni dio zakona omogućili nove kategorije obavljanja poslova tako da će se neke firme ili jedan dio firmi koje su za to osposobljene moći kvalificirati i za ozbiljnije i odgovornije poslove. Čekamo da se ti ljudi jave i naravno kako tko od njih bude tražio izmjenu svoje licence ili te suglasnosti mi ćemo ju i izdati. Samo još jednu stvar bih htjela napomenuti. Znate, zabrinjavajuće je da u Hrvatskoj postoji 1669 tvrtki u građevinarstvu koje nemaju ni jednog jedinog zaposlenog, a isto tako da imamo 2301 tvrtku u Hrvatskoj koja ima od jedan do dva djelatnika zaposlenih. Znamo da to nisu građevinski djelatnici. Prema tome, 3970

(Nezavisni)** Imam pitanje za gospodina premijera. Neću od njega tražiti da mi ikoga zaposli i pitanje je vrlo kratko. Znao sam da smo do sada jedina država na svijetu u kojem da smo do sada jedina država na svijetu u kojem na jedan parlamentarni mandat u isto vrijeme osobe mogu steći pravo na privilegiranu mirovinu. To je onaj aktivan i onaj u mirovanju ili hibernaciji. Pitam vas da li je istina što su mediji neki dan objavili da je temeljem mišljenja iz veljače 2004. vašeg resora, odnosno ministarstva resornog za te poslove uvedeno pravo bivšim članovima Vlade na stjecanje povlaštene pune mirovine temeljem godine staža u inozemstvo. Drugim riječima uvedeno pravo na dvije pune mirovine za iste godine staža. Hvala. Predsjednik Vlade gospodin Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. Na ovo pitanje ćemo vam odgovoriti pisanim putem, jer mi nije poznato to. Ali ono što znam i što ću vam reći ovdje jest da pripremamo i da će vrlo skoro biti na Vladi prijedlog izmjena i nećemo, smatram da to nije u redu ovo što ste rekli i tu se slažemo da i onaj zastupnik koji je izabran ali je zamrznuo svoj zastupnički mandat jer radi nešto drugo i onaj koji ga mijenja da oba dva ostvaruju pravo na mirovinu. To nije u redu i mi smatramo da to treba promijeniti, broj jedan. I broj dva. Također ćemo predložiti Hrvatskom saboru, a to se odnosi onda i na ministre i na državne tajnike i na sve ostale, predložit ćemo da se ta mirovina može ostvariti nakon punog mandata a ne nakon kao što je bilo do sada nakon dvije godine. Dragutin (Nezavisni)** Gospodine predsjedniče Vlade, prošli put sam vaš pisan odgovor čekao puna tri mjeseca i niste mi odgovorili vi nego gospođa Kosor. Sada vas molim da u poslovničkom roku date odgovor, mišljenje državne tajnice u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva potpisano 3. veljače 2004. temeljem kojeg je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izdao takva rješenja o priznavanju tih mirovina. Molim vas da u odgovoru mi dostavite to mišljenje da se uvjerimo da li je dakle točno da postoji. A ovo što ste spomenuli sada, napisala je gospođa Kosor i u odgovoru da pripremate taj zakon, nadam se da je to ona priprema iz ožujka 2005. kada ste još radnu skupinu formirali o mom prijedlogu zakona. Je li to to gospodine premijeru? A sad je nova grupa stručnjaka pripremljena? Oni dakle nisu zadovoljili, pa pišu drugi. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, ministri. Svoje pitanje uputiti ću ministru zdravstva i socijalne skrbi, doktoru Milinoviću. Evo, pred tri mjeseca ministre, vi ste ovdje svima nama pokazali kakav je sustav reforme zdravstva. nam objasnili, međutim u javnosti je ova reforma, što je sasvim i normalno jer zdravstveno pitanje je jedno od izuzetno važnih pitanja za svakog čovjeka, izazvalo je različita i mišljenja. Tri mjeseca je kako se provodi ova reforma. Imate li vi ministre pokazatelje, prve pokazatelje što je to reforma donijela našim građanima, a što je donijela zdravstvenom sustavu uopće? Hvala. Nastojati gospodine ministre da to u vremenu nešto sublimirate. je jedan period gdje bi mogli dati nekakve preliminarne rezultate. Ja ću i reći danas i nadam se da ću idući tjedan imati jednu tiskovnu konferenciju gdje ću govoriti o rezultatima reforme da na neki način odgovorim na politikanstva oko reforme koja se pojavljuju danas u hrvatskoj javnosti. Prije godinu dana dug bolnica je bio 2 milijarde i 300 milijuna kuna, danas je milijardu i 700 milijuna kuna. HZZO-a bio je dug 2 milijarde kuna, danas je on milijardu 170 milijuna 170 milijuna kuna. Dakle, ukupni dug HZZO-a i bolnica je bio 4 milijarde i 300, on je sada 2 milijarde i 800 milijuna kuna. Referentnim cijenama za lijekove uštedjeli smo državnom proračunu ili racionalizirali 410 milijuna kuna. Sjetite se prije godinu dana, stopa bolovanja 4,2, smanjena je u godinu dana na 3,8, što znači uštedu od 230 milijuna kuna, ne samo državnom proračunu, nego i gospodarstvu. Ali, to su financijski rezultati reforme koji su dobar temelj za ono što slijedi. Što smo to, ili Evo, reći ću, neću spominjati i ime, ali 2 lijeka o kojima se govorilo već 2 godine da se uvrste na listu lijekova HZZO-a da državni proračun plaća te lijekove, evo ovih dana ili ovaj tjedan ćemo potpisati to sa farmaceutskom industrijom. industrijom. Jedan od tih lijekova je koštao je 1400 kuna prije referentne cijene lijekova, sada 400 kuna. Sa liste b na listu a, dakle za lijekove koje više ne morate plaćati nadoplatu ide 15 lijekova. Uveli smo 6 mjesečne recepte. Ne samo da je to poboljšalo dostupnost lijekova onima kojima je to potrebno, već na taj način smo smanjili pisanja 10 milijuna recepta godišnje, uštedjeli ako za jedan recept treba 2 minute, uštedjeli 350 sati godišnje i ordinacije obiteljske medicine imaju sat i pol do dva više ne pišući recepte, brinuti se oko svojih pacijenata. A na participaciji sa 6 mjesečnim receptima na godišnjoj razini smo uštedjeli 150 do 250 milijuna kuna. Promijenili smo Pravilnik o ortopedskim pomagalima gdje smo najtežim invalidima omogućili lakšu dostupnost ortopedskih pomagala i rak rana hrvatskog zdravstva, oko toga ćemo se svi složiti, su liste čekanja gdje smo smanjili između 30 i 50%. Evo spomenuti ću samo za CT 64%, za magnetsku rezonancu 31% smanjili listu čekanja, za endoprotezu kuka 30%, za ultrazvuk srca srca 52% i ovo su sve mjerljivi podaci. Ako netko ne vjeruje, ja opet pozivam da odemo u HHZO i zajedno provjerimo i zajedno provjerimo, ili u Ministarstvu zdravstva da provjerimo te podatke. I na kraju, nova oprema gdje često spominjemo da ljudi koji su oboljeli od onkoloških, odnosno malignih bolesti čekaju dugo na zračenje, idemo sa tom novom opremom. Ova recesija uistinu koja je jedno vulnerabilno razdoblje u Hrvatskoj neće utjecati na nabavku i zanavljanje nove opreme i to je nešto, evo iz niza podataka koje imamo, a koje ćemo predstaviti najvjerojatnije idući tjedan hrvatskoj javnosti. To je niz podataka koji govore da reforma ide punim vjetrima naprijed i da daje dobre pokazatelje. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Hvala gospodine ministre. Meni je važno ovo što ste rekli zato što sam neki dan susrela jednu moju sugrađanku koja je dugo godina radila u inozemstvu. Sad je umirovljenica, i dalje živi u inozemstvu, ali je došla, nećete vjerovati, nazad da bi izvršila neke pretrage, da bi završila neke pretrage jer kaže, puno su jeftinije i brže ovdje kod nas, a i naš je osiguranik. Dakle, ono da se zakidaju pacijenti, da će reforma prije svega ići na uštrb pacijenata ne stoji. Hvala vam zbog ovih prvih pokazatelja. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, članovi Vlade. Ja bih imao pitanje za potpredsjednika Vlade, gospodina Polančeca. Vezati ću se opet na drugi mirovinski stup, ali upravo iz razloga to da čuju osiguranici oni koji pripadaju tom drugom mirovinskom stupu odgovor, a i zbog onih zlonamjernika koji cijeli vrijeme pokušavaju nešto podvaliti Vladi, a i premijeru vezano uz taj drugi mirovinski stup. Činjenica je da problemi mirovinskog stupa su ti što su uzrokovani preranim odlascima u mirovinu, tako da u posljednjih 9 godina negdje u prosjeku sa 29 godina radnog staža se ide u starosnu mirovinu, a negdje u invalidsku sa 22 godine radnog staža. Nastavno na taj problem, problem je sigurno još koji će Vlada morati, najvjerojatnije će imati rješenje za razriješiti za 130 tisuća onih osiguranika drugog mirovinskog stupa koji su bili stariji od 40 godina života kada je drugi mirovinski stup bio uveden i dobrovoljno pristupili tom mirovinskom stupu i pokazalo se je da tristotinjak onih koji su odlazili u mirovinu po tom stupu imaju znatno niže mirovine od onih iz prvog mirovinskog stupa. Pa normalno da me tu interesira što će Vlada normalno učiniti kako bi izjednačila te mirovine ovih koji odlaze iz drugog mirovinskog stupa sa ovima iz prvog mirovinskog stupa? Znači, da li će se povećati doprinosi za drugi mirovinski stup, to je prvo? Drugo, da li će se preraspodijeliti sredstva, znači u korist drugog mirovinskog stupa, što bi normalno bio pritisak na proračun? I interesantno pitanje, da li Vlada namjerava ukinuti taj drugi mirovinski stup i prebaciti sredstva iz tog drugog mirovinskog stupa u prvi mirovinski stup? Znači, što Vlada namjerava učiniti u korist osiguranika drugog mirovinskog stupa? Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Potpredsjednik Polančec. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine saborski zastupniče, krenut ću dakle sa konstatacijom koju ste vi izrekli a to je činjenica da je tijekom bio povećan priliv dakle novih umirovljenika u mirovinski sustav i to sve skupa je dovelo do određenih rekao bih strukturnih poremećaja u mirovinskom sustavu. Nažalost, mi danas imamo svega 57,1% radno aktivnog stanovništva i iza nas u Europi po tom kriteriju samo je Malta, Srbija i čini mi se Poljska u ovome trenutku. Činjenica je da smo od 1986. godine na jednog umirovljenika imali 3,68 zaposlenih ljudi a danas je taj omjer na jednog umirovljenog 1,42 zaposlena. Samim time tu leže razlozi i argumenti zašto se krenulo u mirovinsku reformu. Mirovinska reforma je pokrenuta dakle 1.1.1999., nastavilo se u drugoj fazi 2002. godine uvođenjem tzv. trodijelnog mirovinskog sustava. Što je taj trodijelni mirovinski sustav donio? Donio je mogućnost onima koji su prije svega mlađi od 40 godina da postanu obveznici plaćanja 5% iznosa svoje plaće u drugi stup. Onima koji su tada imali 1.1.2002. godine između 40 i 50 godina dana je mogućnost da se sami odluče žele li biti obveznici drugog mirovinskog stupa i takvih je kao što ste rekli oko 130 tisuća a svi stariji od 50 godina bili su oslobođeni plaćanja u drugi mirovinski stup. Na koji način je to plaćanje krenuto. Od 20% dakle koliko se uplaćivalo u prvi mirovinski stup do 1.1.2002. godine od 1.1. 15% i dalje ide u prvi stup a 5% ide u drugi stup mirovinskog osiguranja. Zahvaljujući tome u prvome stupu je nastala jedna velika rupa, rupa koju autori mirovinske reforme nazivaju tranzicijski trošak i taj tranzicijski trošak samo u 2009. godini će biti 15 milijardi kuna. Dakle, 15 milijardi kuna koliko nedostaje u prvom stupu morat će se namiriti iz poreznih prihoda što je definitivno dodatno opterećenje za hrvatsko gospodarstvo. E sada, koji su efekti te mirovinske reforme odnosno koliko je dakle povećana imovina svih onih koji uplaćuju u drugi stup. Moram reći još jedanput, imovina svih u drugom stupu je danas 22,8 milijardi kuna ali su prinosi mirovinskih fondova u ovih sedam godina nepunih 500 milijuna kuna i to je nešto što treba također uzeti u obzir. A naknada mirovinskim fondovima, naknada Regosu pa kad još tome pridodate i kamate koje su plaćane po obveznicama koje je izdalo Ministarstvo financija kupili su ih mirovinski fondovi onda te naknade prelaze 2,5 milijarde kuna i moram reći da su te naknade apsolutno previsoke. E sad, tri varijante koje ste spomenuli. Ako se povećaju izdvajanja u drugi stup na uštrb prvog stupa raste tranzicijski trošak i veliki dio odnosno taj će se tranzicijski trošak morati namiriti iz poreznih prihoda odnosno fali novaca u prvom stupu. Mislim da to u ovom trenutku teško da je izgledno rješenje. Druga je mogućnost povećanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na način da u prvom stupu ostane 15 pa teoretski poveća se postotak za drugi stup, to je moguće ali onda to opet znači opterećenje gospodarstva. I treće što smo mi raspravljali na Ekonomskom vijeću i predložili dakle i nastavit ćemo raspravu o tome da damo mogućnost za onih 130 tisuća zaposlenih koji su obveznici drugog stupa na dobrovoljnoj osnovi da se sami odluče žele li ostati ili se žele prebaciti ponovo u prvi stup i na taj način bi se povećale mirovine. Dakle, brojke govore same za sebe, o tome se da puno raspravljati i nadam se da će uskoro Ekonomsko vijeće a onda i Vlada donijeti s tim u svezi konačnu izlazi da Vlada nema ni u krajnjoj namjeri ukinuti drugi mirovinski stup i sredstva iz drugog mirovinskog stupa prebaciti u prvi kao što to zlonamjernici pokušavaju cijelo vrijeme prikazati javnosti i na taj način zastrašivati osiguranike drugog mirovinskog stupa. Mislim da ovo rješenje o kojem ste govorili normalno kad će biti poznato javnosti a i da su vas slušali i ti zlonamjernici pa to više neće ponavljati. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Poštovani predsjedniče. Pitanje za ministra Polančeca. Gospodine Polančec, hrvatska javnost, građani zaista su zaprepašteni ponašanjem Vlade u slučaju "Sunčanog Hvara". Nedavno su Vladini predstavnici bili u Francuskoj. Vi ste tom prilikom kako su mediji prenijeli razgovarali sa šefovima Orca. Ja vas pitam da li ste tada sa njima dogovorili predaju udjela državnog vlasništva u "Sunčanom Hvaru" bez ikakve naknade grupi "ORCO" i je li to još jedan neobjašnjivi ustupak hrvatskih vlasti stranim interesima kod nas i je li na taj način do kraja razotkrivena istina o javno privatnoj pljački pod firmom javno privatnog partnerstva. U ovom slučaju oštećeni su prije svega građani Hvara i sam grad Hvar ali i Hrvatska država i svi mi u njoj. Hrvatska javnost traži da se objelodani tko je glavni igrač u ovoj francuskoj vezi i hoćete li nam napokon ovdje u Hrvatskom saboru kazati njegovo ime i prezime. Hvala. Gospodin potpredsjednik Damir Polančec. Izvolite. **Polančec, Damir (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Sabora. Saborski zastupniče, dozvolite mi da vam odgovorim, nastojim odgovoriti na vaše pitanje. partnerstvo u tvrtki "Sunčani Hvar" između Hrvatskog fonda za privatizaciju i francuske tvrtke "ORCO" teče i ono bi trebalo trajati pet godina, dakle do sredine 2010. godine. Što su efekti tog partnerstva do sada, samo neki od efekata. Na primjer, do sad su izvršena velika ulaganja, mogla su biti i veća ali molim vas lijepo do sad je "ORCO" uložio svojih novaca kroz dokapitalizaciju 56 milijuna eura i to je činjenica. Naravno da se dio investicija u tvrtku "Sunčani Hvar" financirao i kreditima. Upravo zbog činjenice da se dio investicija dakle financirao kreditima koji su trebali biti vraćeni nakon slijedeće faze dokapitalizacije a dokapitalizacija se nije dogodila prije svega zbog stanja na tržišta kapitala jer ta dokapitalizacija je trebala ići u dva smjera. Prvi smjer naravno da u dokapitalizaciji sudjeluje novim sredstvima "ORCO" u skladu sa ugovorom. I drugi smjer da u dokapitalizaciji sudjeluju hrvatski građani i hrvatski institucionalni ulagači na tržištu kapitala. S obzirom na slom burze, pad aktivnosti i slobodnog novca na burzi, takva dokapitalizacija je u ovome trenutku na žalost nije realna. A investicije su izvršene, obveze prema izvođačima radova postoje. I stoga Hrvatsko fond za privatizaciju kao odgovoran partner zajedno sa "ORCO-m" traži rješenje na koji način dakle izvući tvrtku iz krize u kojoj se našla. Rješenje nije u bezuvjetnoj predaji kako ste je vi nazvali ni približno. Rješenje je u nečem drugom. I to nešto je po prvi puta od strane predstavnika hrvatske Vlade prezentirano svim gradskim vijećnicima Grada Hvara, jer do sada na žalost komunikacija između Fonda za privatizaciju, između mojeg ministarstva sa građanima Hvara nije mogla i nije bila uspostavljena na adekvatnoj razini, jer očito da gradski vijećnici nisu dobivali sve informacije koje su dobivali oni koji su dolazili na sastanke, a prije svega gradonačelnik Grada Hvara. Po prvi puta dakle tom prilikom je prezentirana situacija onakva kakva je u tvrtki tvrtki "Sunčani Hvar" i model koji ne podrazumijeva bezuvjetnu predaju, nego sljedeće da tvrtka "Sunčani Hvar" osnuje tvrtku kćer "Sirena", a da tu tvrtku "Sirena" otkupi Fond za privatizaciju na način da plati to dionicama "Sunčanog Hvara", a onda vlasništvo nad tom tvrtkom kao i nad nekim nekretninama koje su od interesa i važnosti za Grad Hvar, prenese Gradu Hvaru. I to je dakle model, i to je dakle ponuda koja stoji i o kojoj se izjasnilo legalno izabrano Gradsko vijeće Grada Hvara koje je glasalo sa 9 glasova za takav model i 3 glasa protiv. Nema nikakvih predaja niti poklanjanja dionica, niti je to kome cilj, niti se po bilo čemu takvom do sada radilo, niti se sada radi. Na žalost komunikacija je opet otišla u krivom smjeru. Gradonačelnik stavlja pravo veta. Ja ne znam, a nadam se da ste i vi kao i ja legalist, pa možemo zajedno razgovarati o tome da li postoji zakonsko uporište za dezavuiranje legalnih odluka gradskog vijeća. No, u svakom slučaju mi ćemo i dalje tražiti rješenje koje je najbolje.

Hvara i mislim da postoji i hvarska osim ove francuske veze. Jel' on je odbijao ono 25% plus jedna, pa tražio "Sirenu", pa sada ne će "Sirenu" nego hoće dionice kada su obezbjeđene. Nije mi namjera njega braniti. A to što su vijećnici tako glasali gospodine Polančecu, glasali su da se spasi što se spasiti da, ako se uopće spasiti može nakon katastrofalne politike Vlade koju ste vodili prema "Sunčanom Hvaru". Pa uostalom jučer vam je reagiralo Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja, tvrdeći upravo da se dešava to da Vlada ustupa svoje vlasništvo "ORCU", a za uzvrat ne traži ništa. I baš me zanima kako će odgovoriti. I ne možete dolaziti na sjednice kao pistolero u kaubojskom stilu, nije to Divlji zapad, to je Mediteran se ne razumije./ … ili ostavite. Ne može se tako Vlada ponašati. To su ti ljudi stvarali i oni se bore da sačuvaju bilo što. Pa odgovor još vi niste objelodanili ugovor, još nitko u Hrvatskoj ne zna osim vas i nekih oko vas i vaših prijatelja Kolega nitko ne zna što piše u ugovoru. Pa ja sam vas to u Saboru pitao, pa meni kao saborskom zastupniku to meni niste htjeli odgovoriti, ni usmeno, ni pisano, ni nikako. …

Na redu je gospodin zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Gospodo potpredsjednici, ministri, državni tajnici, kolegice i kolege. Moje pitanje upućujem gospođi Jadranki Kosor, potpredsjednici Vlade i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Pitanje glasi, Fond za stipendiranje Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Gospođo potpredsjednice, koliko je od osnivanja Fonda za stipendiranje Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata do danas dodijeljeno stipendija? Hvala

koji je završio relativno nedavno zbog toga što prije svega obrada svih podataka zato što je bio iznimno veliki interes više od 17 tisuća djece se javilo. Mi smo završili posao, dodijeljeno je 10 tisuća I evo mogu sa zadovoljstvom reći da je Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja za tu namjenu odvojio 66 milijuna kuna, nešto malo više, da je to sjelo na račun Fonda za stipendiranje i da su isplate krenule. Naravno onima i to je možda i dobra informacija svima koji očekuju, onima koji su potpisali ugovore, jer je to jedan od uvjeta da Prema tome, sasvim je sigurno da je isplata stipendija djeci Hrvatskih branitelja jedna od najvećih i najvažnijih dobiti Fonda hrvatskih branitelja koji smo formirali na temelju zakona i u kojem Vlada Republike Hrvatske u proteklom mandatu znači 2005. uplatila 7% dionica INA-e i 7% dionica HT-a. Dakle, najvrednije dionice. I iz dobiti, iz dijela dobiti, iz trećine dobiti se isplaćuju i sredstva za isplatu stipendija. Evo mogu samo spomenuti da smo od početka, znači od prve godine akademske, odnosno školske 2006., 2007. kada je za stipendije isplaćeno više od 9 milijuna kuna, a to je bilo evo ravno 2 272 stipendije. Preko sljedeće godine akademske, odnosno školske 7 tisuća 45 i evo došli smo do 10 tisuća 255 stipendija. Dakle, ulažemo u ono što mislimo da je najvažnije u znanje, u djecu, u mlade ljude. Sa zadovoljstvom mogu iznijeti podatak da je više od 63%, nešto više od 63% djece koja su imali evo u prvoj akademskoj, odnosno školskoj godini stipendije, srednjoškolske stipendije se upisalo na fakultete, nastavilo školovanje i ja vjerujem da su to budući naravno liječnici, profesori ali i vjerujem i političari i budući zastupnici i da su upravo djeca hrvatskih branitelja kroz ove potpore, kroz stipendije oni koji će u budućnosti i voditi Hrvatsku. Mislim da nam je to svim u interesu, pa evo, gospodine zastupniče, zahvaljujem na pitanju i želim da i zbog toga opstane fond hrvatskih branitelja, kao jedna od najvećih vrijednosti i ako mogu na kraju iskoristiti prigodu budući da je tu bilo različitih manipulacija, neistinita, zapravo, najjednostavnije je reći laži. Dakle, reći da je fond stabilan, da fond funkcionira, da smo mi kao što se zna, prodali 7% dionica INA-e, ali na taj način jer smo ih prodali po 2800 kuna. Na taj način spasili fond, jer da to nismo učinili, sada bi sasvim sigurno vrijednost udjela hrvatskih branitelja u fondu bila tri puta manja. Prema tome, jer se vrijednost, naravno izračunava prema vrijednosti dionica koje smo unijeli, odnosno imovine koju sada imamo. Znači imovina se strogo nadzire, ona je stabilna, ona je osigurana i nema nikakve riječi o tome da bi bilo tko s time novcem, odnosno sa tom imovinom manipulirao. Ona pripada hrvatskim braniteljima i tako će biti. A ponavljam, najveća vrijednost su svakako stipendije. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Pa gospodin Petar Mlinarić. Izvolite. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice, zadovoljan sam sa vašim odgovorom, ali to je upravo moje pitanje bilo upućeno zbog onih koji su ovih dana govorili o fondu loše, ovaj je upravo fond dopravdao svoje poslovanje i mislim da ste vi na čelu i Ministarstva napravili jako veliki posao, imate podršku od Dubrovnika do Vukovara. Hvala vam lijepo. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Moje pitanje je za ministra pravosuđa, gospodina Šimonovića. Gospodine ministre, Ministarstvo pravosuđa provodi projekt antikroupcijske kampanja "Korupcija to nisam ja", sa ciljem povećanja osviještenosti građana o štetnosti korupcije i potrebi njihovog aktivnijeg uključivanja u borbu sa korupcijom. Nažalost, jedna hvale vrijedna aktivnost odmah je potpuno zasjenjena netransparentnim trošenjem proračunskih novaca, jer je svih 2,4 milijuna kuna potrošeno dobro poznatim načinom izigravanja Zakona o javnoj nabavi. Čitav projekt razdrobljen je na brojne manje stavke sa iznosima koji se mogu davati neposrednom nagodbom i tako izbjeći javni natječaji. Potrošiti 2,4 milijuna kuna za antikorupcijsku kampanju i pri tome svojim primjerom ne pokazati kako se transparentno troši proračunski novac pokazuje potpuni nedostatak osjećaja odgovornosti prema građanima od kojih se istovremeno traži odgovornost za suzbijanje korupcije. Pokazuje da u Ministarstvu pravosuđa još uvijek se ne zna što znači integritet, odgovornost i transparentan rad državnih službenika. Gospodine ministre da li se vi slažete sa ovakvim načinom trošenja proračunskih novaca u ovoj kampanji, ako se ne slažete da li ćete pokrenuti pitanje odgovornosti i protiv koga? Hvala. Gospodin ministar Ivan Šimonović. Izvolite. **Šimonović, Ivan** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Što se tiče, antikorupcijske kampanje, činjenica jest da je pokrenuta, činjenica jest da je bilo upita vezanih uz financiranje kampanje, uz način utroška sredstava. Ono s čime se naprosto podaci ne slažu sa vašom ocjenom to je vaša ocjena da je korupcijska kampanja potpuno zasjenjena takvim upitima. Naime, empirijski pokazatelji, primjerice broj vozila koje dobivaju specijalizirani segmenti, policijski, dakle, ured, nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, broj poziva koje dobiva tužiteljstvo, broj dopisa ukazuje naprosto da se radi o da su građani reagirali, prepoznali poticaj i spremni se uključiti u borbu protiv korupcije. Što se same kampanje tiče, kvalifikacija koju ste upotrijebili da je kršen Zakon o nabavi je naprosto netočna, ne radi se o protuzakonitom djelovanju. Što se vaše ocjene tiče da li je moglo i da li je trebalo ići na veću transparentnost tu bih se bio sklon s vama složiti. Međutim, mislim da je doista šteta da se u propitivanju antikorupcijske kampanje jedan iznos koji jest visok 2,4 milijuna kuna navodi kao ključni problem i pitanje utroška toga sredstva samo jedna zapljena imovine koja je omogućena novim proširenjem mogućnosti oduzimanja imovine, samo jedna jedina dovoljna je da se osigura po 100-tinu godina antikorupcijske kampanje. Što se tiče samog utroška sredstava doista za neke segmente antikorupcijske kampanje poput izabiranja muzičke podloge, ili odabiranja filmova zaista za neke stvari nije bilo objektivni ni lako ni lako provesti javni natječaj. Hvala vam lijepo. jer se Zakon o javnoj nabavi izigrao, jer se zakon o javnoj nabavi izigrao. A tragično je da u jednoj akciji koja mora podići osviještenost građana ne shvaćamo da niti jedna kampanja neće podići osviještenost građana i dati povjerenje u sustav ako se istovremeno ne jača odgovornost svih ostalih karika u protukorupcijskom lancu, od policije, preko USKOK-a, državnog odvjetništva, do naravno Ministarstva pravosuđa. Nažalost, nakon predstave maestro, nakon reality showa indeks, mi smo dobili školski primjer kako izigravati Zakon o javnoj nabavi i to ne od bilo kojeg ministarstva, nego od Ministarstva pravosuđa. Molim vas pisani odgovor o cijeloj financijskoj instrukciji i utrošku sredstava u ovoj kampanji. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Moje pitanje je upućeno premijeru, gospodinu Sanaderu. Gospodine premijeru suočeni smo sa negativnim gospodarskim kretanjima, među niz za koje naravno veliku odgovornosti snosi i vaša Vlada, među niz negativnih statističkih podataka jedan posebno odskače. Znate li da je krajem 2008. godine u Hrvatskoj inozemni dug iznosio preko 39 milijardi eura? Po prvi puta taj dug je veći nego što je to hrvatski BDP. Kada govorimo o inozemnom dugu nema razlike između javnog i inozemnog duga. Kreditori ne pitaju, kao što ste to vi jednom rekli, čiji je to dug, oni samo pitaju koliki je i tko će ga vratiti. I zato treba reći da nas je vaša Vlada dovela u situaciju da je svaki hrvatski građanin dužan 8 tisuća 900 eura ili preko 66 tisuća kuna. Rastu inozemnog duga doprinijela je i država svojom sve većom potrošnjom. Država je blizu situacije da neće moći niti vraćati glavnice svojih zaduženja. I sada pitanje. Osjećate li se odgovornim kao predsjednik Vlade koja je svojim neracionalnim trošenjem u proteklih pet godina dovela Republiku Hrvatsku u situaciju koja je blizu dužničkog ropstva? **Bebić, Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, očekivao sam od vas, budući da ste se počeli profilirati kao jedan od onih iz redova SDP-a koji će koji će se uključivati u rasprave o gospodarstvu i mi to pozdravljamo i ja osobno to pozdravljam, da ćete biti vrlo konkretni. Vi niste konkretni. Vi ste iznijeli jednu laž, jednu ja bih rekao osudu Vlade koja je kriva za ovakav dug vanjski, inozemni dug koji ste iznijeli i koji je približno točan. Ali to nije točno. Vlada ne samo da nije odgovorna za to, nego je Vlada svoj udio u inozemnom dugu smanjila, sad slušajte dobro ovaj podatak, dobro će vam doći u raspravama kad budete na otvorenom ili nekoj drugoj emisiji. U odnosu prosinac 2007., prosinac 2008. smanjili smo naš udio, udio duga države u inozemnom dugu sa 20,2% na 17,7%. Dakle, od cjelokupnog inozemnog duga država je 17,7% zastupljena, a kad smo preuzimali odgovornost bila je negdje 30 i nešto posto. Prema tome, je li država odgovorna za to i možemo li državu prozivati odnosno Vladu prozivati zato što se banke, privatnici, poduzeća zadužuju i onda kad se zaduže onda se naravno inozemni dug poveća … /Govornik se ne razumije./… e šta je, zašto Vlada tu ništa nije učinila, vi ste krivi što se inozemni dug povećava. To naprosto nije istina. Vlada čini sve da smanji dug i mi smo udio države u tom vanjskom dugu smanjili sa početnih 33, 34% prije 5,6 godina na sadašnjih 17,7%. Broj jedan. A broj mi svi znamo i vaše je tako jedno fino retoričko pitanje koje ste postavili izbjegavanjem istine neće proći jer mi svi u Hrvatskoj znamo da se taj vanjski dug, da je on strukturiran iz tri paketa. Jedan je gospodarstvo, drugi su privatnici i treće je država. I ovaj državni dug, ponavljam, je smanjen u bitnome. On je smanjen ako uzmete sad ona 33, 34%, mi smo ga smanjili za 50%. Sto Kaže predsjednik Sabora sto posto, zavisi kako računamo. Ali u svakom slučaju prepolovili smo ga i to je veliki uspjeh ove Vlade i ja sam na to ponosan i pozivam sve druge da se priključe ovakvoj ekonomskoj i financijskoj politici. Hvala lijepo. Naravno da nisam zadovoljan odgovorom premijera. Prvenstveno, Vlada je odgovorna za cjelokupnu gospodarsku situaciju u zemlji. Druga stvar, kada govorimo o apsolutnim iznosima gospodine Sanader, 17% od 40 milijardi je manje nego 30% od 19 milijardi. To bi trebali znati. Znači država je povećala svoje zaduženje. Sa druge strane, ja podržavam vašu izjavu iz 2003. godine kada ste rekli nema razlike između javnog i inozemnog duga. To ste tada rekli, nadam se da još oko toga stojite. I na kraju, da li je taj dug što je Vlada povećala u ovih proteklih pet godina otišao u povećanje izvoza? Nije. U 1. mjesecu ove godine imamo smanjenje izvoza. Da li je otišao u smanjenje uvoza? Isto tako nije, jer imamo najveći vanjsko-trgovinski deficit ikada. Da li je otišao u rast BDP-a? Nije, imamo najmanji rast BDP-a. Ove godine ćemo ga planirat ispod 5%. Znači, taj novac nije racionalno iskorišten. To je ono što mi vama prigovaramo. (HDZ)** Gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite. potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti, gospođi Jadranki Kosor. Poštovana gospođo potpredsjednice Vlade, poznata je iskrena briga i pažnja vas, vašeg ministarstva i Vlade za probleme i potrebe braniteljske populacije i to ne od danas, nego od 2003. godine. Jedna od važnih potreba hrvatskih branitelja je svakako posao odnosno zaposlenje. Mjere ministarstva i Vlade u cilju samog zapošljavanja branitelja dale su i daju dobre rezultate. Moje pitanje je sljedeće. Daje li Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potpore poslodavcima koji zapošljavaju hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i o kojim oblicima potpore se radi? mi daje priliku da kažem nešto o programima Ministarstva hrvatskih branitelja, ali isto tako i o tome kako se ukupno proračun ministarstva i antirecesijske mjere koje je Vlada nedavno donijela, odnosno kako se u te mjere uklapaju i mjere našega ministarstva vezano za zapošljavanje ne samo hrvatskih branitelja, nego naravno i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja jer su oni također ta skupina o kojoj brinemo. Reći ću podatak koji je mislim da je i zanimljiv i da ga je dobro upamtiti, da smo kroz naše mjere zapošljavanja, evo u ovih pet godina zaposlili oko 10 tisuća hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Ovo za što pitate je jedna od mjera na koju ćemo se posebno koncentrirati u ovoj godini. Zašto? Zato što naravno želimo da se branitelji i dalje kvalitetno zapošljavaju, ali da isto tako dajemo i mi svoj prilog kroz mjere zapošljavanja hrvatskih branitelja u našemu ministarstvu, potporu poslodavcima koji će dakako zapošljavati hrvatske branitelje i njihovu djecu. Mi smo za tu mjeru predvidjeli u ovoj godini veliki iznos oko 8 milijuna kuna. Potpore su različite, dakle one ovise o broju hrvatskih branitelja koje poslodavac zapošljava. Kreću se od 45 tisuća do 135 tisuća kuna. I evo ja mogu i najaviti, budući da idemo sa tim mjerama upravo u ovo proljetno razdoblje, mogu najaviti da ćemo polovicom ovog mjeseca i raspisati natječaj. Dakako, sve mjere se realiziraju putem natječaja, znači natječaj za ovu mjeru. I vjerujem da će i kroz mjeru koju smo predvidjeli znači natječaj precizno će biti raspisan 18. ovog mjeseca, da ćemo zaposliti, mi smo tu predvidjeli oko 200 branitelja, možda nešto malo manje ili nešto malo više, ali svakako očekujemo odaziv poslodavaca koji će željeti zaposliti branitelje. Imamo i druge mjere. Sve mjere bolje rečeno iz proteklih godina se nastavljaju i unatoč tome što smo se kao što znate u ministarstvima obavezali na restrikcije ali za ove programe ćemo svakako u suradnji naravno sa Ministarstvom financija i dalje osiguravati dodatna sredstva jer je zapošljavanje također i za ovaj dio hrvatske populacije jedan od prioriteta ne samo ministarstva kojem sam na čelu, nego Vlade u cjelini. Hvala vam lijepa. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice na odgovoru. Iskreno vjerujem da će poslodavci prepoznati ove značajne potpore za zapošljavanje branitelja, da će to doprinijeti da se smanji broj nezaposlenih branitelja. Ali isto tako da će ove potpore doprinijeti uspješnom poslovanju poslodavaca u našoj zemlji. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, ja ću svoje pitanje postaviti ministru Milinoviću. Poštovani gospodine ministre, u plaćenom oglasu u dvobroju “Vijesnika“ od 7.3. i u odgovoru na ovo dogovoreno pitanje naveli ste bajnu sliku zdravstva u ovom trenutku, u oglasu, intervju koji je na dvije strane. “Vjesnik“ je državni, prema tome da se ne čudite zašto kažem plaćeni oglas. Naveli ste bajnu sliku. Liste čekanja su prepolovljene. Ravnatelji rade fenomenalno. Kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti evo samo što nisu potpisali te famozne anexa ugovora. Sve nam cvjetaju ruže. Sve je u redu samo građani Republike Hrvatske to nisu svjesni. A gospodine ministre ja neću sad vidim pišete, ja neću sad pitati vas pitanje koje očekujete da ću vas pitati. Prije nego postavim pitanje podsjetit ću vas da ste zaboravili jednu skupinu koja vam očito nije bitna i koja vam stvara probleme. Zaboravili ste na naše građane koji boluju od neplodnosti, jer neplodnost je bolest i koji trebaju postupke medicinski potpomognute oplodnje. Lista čekanja vam je preduga. 1000 i pol parova u ovom trenutku u Hrvatskoj čeka na medicinski potpomognutu oplodnju, a čeka se preko godinu dana i odlazi se van Hrvatske. Njih nema u vašoj statistici. Njih ste izbrisali očito jer vam ruši onda statistiku. Prije nego mi odgovorite na pitanje podsjetio bih vas na nešto što se događalo u Saboru 21.11. ove godine, citiram, prošle godine. “Kako je ministar početkom godine najavio Vlada će upravo krajem godine izaći s takvim prijedlogom i ono što sam ja ovdje rekao nisam rekao da pred Hrvatski sabor ćemo izaći za 10 dana, nego da će u javnu raspravu prijedlog izaći unutar 10 To je javno sa ove govornice rekao vaš državni tajnik Ante Zvonimir Golem. I evo pitanje. Obećali ste prijedlog zakona do kraja 2008. godine. Jeste li svjesni da od trenutka odbijanja prijedloga SDP-a samo zato što je to SDP predložio. U Hrvatskoj ovim putem se moglo biti začeto i roditi se preko 500 djece. Ali vi ste odlučili više se brinuti o stavu crkve, nego o dobrobiti građana Hrvatske.

se brinuti i o stavu crkve, ali ćemo pokušati kod novog Zakona o potpomognutoj oplodnji dobiti što širi konsenzus. Složit ćete se s menom, jer i ja se s vama slažem da su preduge liste čekanja onih koji koji ne mogu začeti prirodnim putem i tu se kao prvi put nas dvojica slažemo. Ovaj plaćeni oglas, nisam bio u medijima desetak dana pa ste rekli da sam na ledu. sad sam platio taj intervju, plaćeni oglas. A ovo oko farmaceutke ja znam da vas to i osobno možda malo dira da smo smanjili referentnim cijenama cijenu lijekova i da smo uštedjeli negdje oko 410 milijuna kuna ali o tom po tom. Dakle, slažem se s vama. Zakon je vrlo, vrlo osjetljiv. Moramo ga donesti u što širem konsenzusu. On se priprema i razgovarat ćemo dakle i s predstavnicima SDP-a kao što sam htio i razgovarati oko reforme zdravstvenog sustava. Niste prihvatili, ali evo ja ću nastojati da i oko ovog novog zakona itekako čujemo vaše mišljenje, pa ako hoćete i iz vašeg prijedloga zakona. Gdje ima dobrih stvari implementirat ćemo u novi zakon koji ćemo donesti tijekom ove godine. Što je rekao državni tajnik ja uistinu ne znam, ali evo provjerit ću tijekom dana što je. Ja vam vjerujem na fonogramu, ali provjerit ću s njim što je govorio ovdje, da, da u Saboru i idemo evo prema novom zakonu. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa očekivani odgovor. Napadate umjesto da skrivate se iza brojki. Ja bih molio ministre zaboravite moju privatnu situaciju. Nemojte spominjati moju suprugu. Je, spomenuli ste moju suprugu iz razloga što ste spominjali natječaj. A završite natječaj i konačno priznajte da nemojte napadati na privatnoj razini. A uostalom moja supruga je pobijedila na tom natječaju, pa izvolite to zaboraviti i nemojte više spominjati moju situaciju. A ono što bih vas molio da da reformu provedete na način da ljude ne izlažete mobbingu i da vratite dostojanstvo hrvatskim pacijentima. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovane članice i članovi Vlade. Svoje pitanje uputio bih ministru pravosuđa gospodinu Šimonoviću. Od nedavno su započeli s radom uskočki sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku koju kvalitetu u sudovanju trebaju donijeti. Jer vjerujem da oni nisu samo nova forma već će dati nove sadržaje u pravosuđu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Oni bi trebali donijeti napredak u pogledu brzine, u pogledu odlučnosti i u pogledu stručnosti u suđenjima za djela koja se tiču korupcije, odnosno organiziranog kriminala. U čemu je brzina? U tome što je nova obveza ovih novostvorenih uskočkih odjela pri 4 županijska suda da u roku od 7 dana treba istražni sudac zakazati prvo ročište, a kada je podignuta pravomoćna optužnica raspravni sudac, predsjednik dakle Vijeća treba u roku od 7 dana zakazati raspravu. To je neusporedivo brže nego sve što smo imali do sada. Što se tiče veće odlučnosti, naprosto radi se sada o sucima koji su se sami javili obzirom na to da su trebali proći sigurnosne provjere. Ovo je prvi puta u povijesti našeg sudstva da su i suci pristali na sigurnosne provjere i pristali su oni koji su bili potpuno spremni da se izlože provjeri prvog stupnja, dakle najradikalnijim sigurnosnim provjerama koje omogućuje naš zakon. I napokon, mislim da će se raditi o značajnom napretku od stručnosti. Zašto? Prvo je specijalizacija. Ovi suci prvenstveno će se baviti slučajevima korupcije i organiziranog kriminala. To su jedno ponajteži slučajevi obzirom na najčešće veliki broj optuženika, složenost postupka itd. Pored toga, ovi suci proći će specifičnu edukaciju, izobrazbu uslijed koje će biti još sposobniji da se suoče sa svim izazovima koje im nameću njihovi teški zadaci. I napokon, još jedan element radi kojeg će pojačana stručnost i dodatna edukacija biti vrlo dragocjeni. To je ovlasti koje ti suci imaju prema članku 82. Kaznenog zakona, a to je da uz odlučivanje o kazni, imati će i široku mogućnost poduzimanja nezakonito stečene imovine. Hvala vam lijepo.

Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. **Kelić, Zdravko (HSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Moje pitanje upućujem ministru poljoprivrede, gospodinu Pankretiću. Gospodine ministre, ovih dana počinje proljetna sjetva, vrijeme koje je zasigurno najteže za hrvatske seljake jer zahtijeva velika ulaganja, zahtjeva veliki novac i ako ne bude sjetva izvršena u agrotehničkim rokovima i ako sjetva ne bude kvalitetno obavljena, sasvim sigurno da ćemo tijekom ove godine imati onda i velikih problema. Bez pomoći Ministarstva poljoprivrede sasvim sigurno da se ovaj posao neće moći odraditi dobro i kvalitetno. probleme zadaju i cijene repromaterijala, a posebice gnojiva koje u stavci ulaganja je najveće kod naših seljaka. Stoga vas pitam gospodine ministre, što Ministarstvo poljoprivrede čini da bi olakšalo ovu proljetnu sjetvu i da bi naši seljaci mogli što kvalitetnije obaviti taj posao?

krajnje vrijeme i rok u kojemu ministarstvo mora učiniti sve da se što bolje pripremimo za ovu proljetnu sjetvu. Naglasiti ću da bez daljnjeg, ono što je najvažnije je da stigne čim veći novac na hrvatsko selo, da stigne čim više novaca našim poljoprivrednim proizvođačima. Mi o tome maksimalno vodimo računa i reći ću da smo do sada isplatili preko 550 milijuna kuna potpora i subvencija koje idu direktno našim poljoprivrednim proizvođačima kako bi im omogućili da se što bolje pripreme za proljetnu sjetvu. Naglašavam to iz razloga jer je rok u kojemu trebamo isplatiti te potpore 31.5., prema tome vjerujemo da ćemo još u narednom vremenu isplatiti isplatiti preko 800 milijuna kuna tako da zaokružimo onaj dio isplata od milijardu i dvjesto milijuna, tristo milijuna kuna koji trebaju biti za one kulture koje su požete u 2008. godini. Prema našim podacima, negdje oko 425 tisuća hektara trebalo bi biti zasijano u proljetnoj sjetvi i moram naglasiti da se i naši poljoprivredni proizvođači ubrzano u tom dijelu spremaju. Ono posebno gdje vodimo računa i gdje smo do sada obavili puno pregovora i vi ste spomenuli je dakako nabavka repromaterijala. Mislim da smo svi svjesni da je gotovo 50% od troškova u sjetvi je umjetno gnojivo i na niz sastanaka koje smo imali sa Petrokemijom, uspjeli smo dogovoriti ono što bih rekao da je ovoga trenutka najvažnije, a to je da se prolongira plaćanje samog umjetnog gnojiva na 4 mjeseca, što će omogućiti, naročito organizatorima da sa što većim količinama uđu u proizvodnju, a također smo i dogovorili da je za odmah plaćanje popust 4%, pa vjerujem da će i to doprinijeti time da i ova proljetna sjetva bude uspješna. Sa svim tim mjerama, evo u dnevnom smo kontaktu sa našim poljoprivrednicima i moram reći da sam optimista što se tiče proljetne sjetve. Hvala lijepa. Hvala gospodine ministre. Ja se nadam da će i ovaj drugi dio poticaja što prije doći seljacima jer novac je neophodan, bez njega neće moći kvalitetno graditi ovaj posao. Ja vjerujem da neće biti onaj zadnji rok 31.5., nego da će puno prije toga doći. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine predsjedniče, postavljam pitanje ministru Kalmeti. Mnoge županijske ceste u Republici Hrvatskoj na žalost ovoga časa su u kritičnome stanju i prema europskim, ali i hrvatskim zakonima i standardima, gotovo 1000 kilometara županijskih i lokalnih cesta trebalo bi ovoga časa zatvoriti zbog njihove nekvalitete, odnosno stanja u kojemu se nalazi. Naime, godinama kumulirani nedostatak sredstava kojima raspolažu županijske uprave za ceste s jedne strane i izuzetno oštra zima s mnogo snijega i leda ove godine učinili su to da se ovoga časa zapravo zahtijeva i potrebno je više od 50% sredstava nego što je to inače godišnji prosjek za održavanje lokalnih i županijskih cesta. Znamo da se održavanje cesta financira iz onih famoznih 60 lipa po litri goriva, isto tako iz naknade pri registraciji motornih vozila, ali manje je poznato da državne ceste od toga ubiru 50 lipa, a županijske koje imaju daleko dulju, kompliciraniju mrežu tek dobivaju 10 lipa. Ovoga časa deficit, dakle razlika između potrebnih sredstava za hitnu sanaciju županijskih i lokalnih cesta je negdje čak oko 2 milijarde kuna. Pa ja pitam kani i Vlada nešto napraviti da shvati koliko je važan ovaj problem jer se radi o nečemu što izravno ugrožava lokalno gospodarstvo i sigurnost u cestovnom prometu i nanosi naravno velike štete osiguravajućim društvima? I hoćete li u 2009. godini pomoći županijskim upravama za ceste da se ovo stanje sanira i da ne dočekamo turističku sezonu u ovako katastrofalnoj situaciji? Hvala. Hvala. Gospodin ministar Božidar Kalmeta. Izvolite. **Kalmeta, Božidar (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine zastupniče, gospođe i gospodo zastupnici. Pa evo, ja mogu kazati da se ja gotovo u svemu slažem s vama. Dakle, slažem se s ovime što ste iznijeli vi u svom pitanju a to je, dakle činjenica je da postoji oko 21 tisuću kilometara županijskih cesta odnosno cesta s kojima upravljaju županijske uprave za ceste. Činjenica je da su one u velikom dijelu u lošem stanju po onom programu koji smo donijeli prije četiri godine. Tada je bila procjena da oko 10% takvih cesta uopće nije asfaltirano a još veliki broj oko 50% mreža tih cesta je u lošem stanju i treba popravak. Činjenica je ovo također što ste rekli da se županijske uprave za ceste financiraju iz prihoda pri registraciji vozila koji nije mijenjan još od 2002. odnosno 2003. godine, da od 1.1.2003. godine i da se financiraju djelom iz prihoda, iz goriva odnosno Hrvatske ceste na godišnjoj razini prebacuju oko 240 milijuna kuna županijskim upravama za ceste i bude tu još nešto interventnih sredstava ali otprilike to je to. Dakle, 950 milijuna kuna naknada pri registraciji vozila i još 250 što je u svakom slučaju malo. I oko toga se s vama slažem. I zato sam rekao na početku da sve ono što ste rekli stoji, stoji da nešto treba napraviti. Mi smo negdje u siječnju mjesecu i sa Udrugom cestovnih prijevoznika i sa županijskim upravama za ceste razgovarali kako namaknuti nova i dodatna sredstva županijskim upravama za ceste kako bi se ona mogla ugraditi u ovo o čemu nas dvoje i svi ostali razgovaramo. I jedan zajednički stav i zaključak da se negdje do kraja šestog mjeseca ove godine, ne negdje nego točno do kraja šestog mjeseca ove godine pogleda i pravilnik, da se i vide neki novi modeli i načini kako namaknuti više sredstava županijskim upravama za ceste kako bi mogli onda intervenirati u ovom smislu i asfaltiranja, i izgradnje i rekonstrukcije županijskih uprava za ceste, tako da ćemo evo odgovor na vaše pitanje u svakom slučaju tijekom ove godine iznaći rješenje kako osigurati više sredstava županijskim upravama za ceste. O tome na koji način i što ja ne bih sada govorio, ima više varijanti ali u svakom slučaju to će se dogoditi. I još jednu stvar na kraju. Bez obzira na to stanje kakvo je moram doista odati priznanje županijskim upravama za ceste koji su protekle godine napravili doista puno posla i kod asfaltiranja novih neasfaltiranih cesta, i kod održavanja bez obzira što nisu imali onoliko novaca koliko im treba. Hvala. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Pa moram reći da nisam do kraja zadovoljan. Naime, dobra je vaša volja da do šestog mjeseca razmotrite moguća rješenja, međutim situacija je toliko kritična da iziskuje trenutnu reakciju. Ako Vlada nije u stanju vidjeti da je ovo između ostaloga i potencijalno važna antirecesijska mjera jer ulaganje u održavanje lokalnih i regionalnih prometnica je izravna pomoć lokalnom gospodarstvu prije svega zato jer to rade tvrtke koje su lokalnog karaktera, koje zapošljavaju lokalne ljude. Izravno je pomoć između ostalog i zbog toga jer se smanjuju troškovi održavanja vozila i štete na vozilima građanima, onda je to veliki problem. ovoga časa možete odustati privremeno od izgradnje pelješkoga mosta i namaknuti sva ova sredstva jer je poznato da u županijskim regionalnim cestama odnosno lokalnim cestama ugrađuju se domaći materijal a u pelješki most ide uvozni i skupi čelik. Nemojmo mazati vrat tuđoj guski.

upućujem gospodinu Ivanu Šimonoviću ministru pravosuđa. Gospodine ministre, vidljivo je svakodnevno kako je znakovita ali i vrlo naporna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala u čemu svakako vidnu ulogu ima i vaše ministarstvo. Jedna od poticajnih i svakako onih koja u budućnosti treba još više zaprečavati dakle korupciju i organizirani kriminal jeste i mjere poduzimanja dakle stečene odnosno nepošteno stečene imovine. Moje pitanje glasi, kada se radi o toj imovini koja je jasno kaznenim postupcima oduzeta kada ćete ustrojiti agenciju za upravljanje imovinom koja je oduzeta u tim kaznenim postupcima? Zahvaljujem. Gospodin ministar Ivan Šimonović. Izvolite. **Šimonović, Ivan** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U javnosti su se pojavila razmišljanja da li je moguće provesti oduzimanje imovine dok agencija koja bi upravljanja takvom imovinom još nema. Odgovor je da, može se i to se radi. Mi smo prema Zakonu o USKOK-u već imali mogućnost privremenog zamrzavanja imovine tijekom kaznenih postupaka, imali smo i slučajeva oduzimanja imovine. Tako smo imali prošle godine oduzete imovine zbog njezine nelegalnosti i povezanosti sa kaznenim djelima u vrijednosti od 17 milijuna eura. Tom imovinom se i do sada nekako raspolagalo. Međutim, imate potpuno pravo poštovani zastupniče ovo proširenje mogućnosti oduzimanja imovine, dakle ne oduzimanja samo imovine povezano sa počinjenjem određenog kaznenog djela nego i oduzimanja sve imovine koja je nezakonito stečena osobama osuđenim za korupciju i organizirani kriminal nameće bolje upravljanje, organiziranije upravljanje takvom imovinom. Mi smo već osnovali radnu skupinu koja se bavi pripremom novog Kaznenog zakona i u mandat joj stavili da paralelno sa pripremom novog Kaznenog zakona radi i na ustrojavanju agencije za upravljanje takvog imovinom. Iz te šire skupine iskristalizirat će se jedna manja podgrupa, već sad se od strane Ministarstva pravosuđa prikupljaju i normativna rješenja i najbolja praktično organizacijska rješenja za ustrojavanje odgovarajućih agencija. Mislim da mi možemo očekivati da će takva agencija biti osnovana negdje krajem 2009. ili u prvoj polovini 2010. godine. Hvala. Gospodin zastupnik Boro Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Gospodine ministre zadovoljan sam odgovorom i mislim da je ovo jedna dobra poruka svima, ali i poticajna mjera u svakom slučaju za sprečavanje korupcije i organiziranog kriminala. Gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru gospodarstva, rada i poduzetništva gospodinu Damiru Polančecu. Poštovni ministre, budući da dolazim iz Rijeke, Primorsko-goranske županije, postavit ću vam pitanje koje je glavna tema u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, ali i koja je vrlo važna za sve građane. Naime, u brodogradilištu "3. maj" izravno je zaposleno oko 3 tisuće ljudi, te još dodatno tisuću i pol kooperantskih radnika što znači da više od 10 tisuća ljudi u Rijeci i okolici izravno ovisi o tom brodogradilištu. Također su i riječki gospodarstvenici, osobito mali i srednji poduzetnici u velikoj mjeri vezani za "3. maj" koji ima veliku ulogu u gospodarstvu Rijeke i cijele županije, ali i šire. Brodogradilište "3. maj" je u posljednja 3 mjeseca upravo zahvaljujući naporima Vlade Republike Hrvatske stabilizirano i može se reći da je izašlo iz krize u kojoj se zbog prazne knjige narudžbi nalazilo u jesen 2008. godine. Potpisivanje ugovora za gradnju brodova osiguralo je potreban predah za sve zaposlene u "3. maju" jer sada brodogradilište ima posla za oko naredne 4 godine. I evo na kraju postavljam vrlo konkretno pitanje. Što je Vlada Republike Hrvatske učinila da pomogne u konsolidaciji poslovanja brodogradilišta "3. maj"? Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin potpredsjednik Damir Polančec. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo saborska zastupnice zahvaljujem na vašem pitanju. Brodogradnja je ne samo u Hrvatskoj, nego usudim se reći u ovom trenutku baš u ovome trenutku u krizi u cijelome svijetu. Činjenica je da i mnoge već sklopljene ugovore naručitelji brodova, na žalost u ovome trenutku otkazuju i to kako u europskim brodogradilištima, tako i u brodogradilištima na Dalekom istoku. "3. maj" je jedno od naših najznačajnijih, najvećih brodogradilišta, drugo po veličini i u svakom slučaju potpuno smo svjesni važnosti značaja kako od cjelokupne brodogradnje za hrvatsko gospodarstvo, tako isto i važnost i značaja "3. maja" za gospodarstvo Grada Rijeke, odnosno Primorsko-goranske županije i Hrvatske u cjelini. Upravo stoga bilo nam je neprihvatljivo da zapravo "3. maj" kao drugo po veličini brodogradilište, dolazi kraj, u konac prošle godine u situaciju da zapravo ima praznu knjigu narudžbi. Stoga su naša nastojanja išla u dva smjera. S jedne strane u smjeru toga da ugovorimo neke nove poslove i neke nove brodove za "3. maj". S druge strane da pronađemo načina kao reprogramirati obveze "3. maja". I to naravno nije bilo lako ni jednostavno raditi, jer posve je jasno bilo da je i upravljanje tom tvrtkom ušlo u jednu kriznu situaciju. Upravo stoga prvi korak koji smo poduzeli naravno, bile su i promjene u upravi jer je nedopustivo da "3. maj" zapravo dočekao konac godine s praznom knjigom narudžbi. Odabrali smo čovjeka koji je dolazio iz samog brodogradilišta. Vodio je proizvodnju motora za brodove i koji se dokazao, imao podršku i sindikata i radničkog vijeća, i menegmenta, i usudim se reći i svih zaposlenih iz zajednice. Gospodin Starčević uspješno od tada dakle vodi "3. maj". U međuvremenu smo napravili promjene u nadzornom odboru. Ali ono što je daleko važnije od toga, je da smo uspjeli za sada ugovoriti dva nova broda za "Uljanik "Uljanik plovidbu" i da će se sutra potpisati ugovor za gradnju još dva nova broda za tankersku plovidbu, čime smo apsolutno osigurali punu zaposlenost "3. maja" u sljedećih nekoliko godina. To je mislim najveći doprinos, a iskoristio bih priliku i u ovoj situaciji zahvalio mom kolegi ministru financija gospodinu Šukeru, koji je sa svojim suradnicima učinio sve da dođe do reprograma obveza "3. maja" tako da "3. maj" u ovome trenutku može mirno se fokusirati i usredotočiti na proizvodnju i plasman brodova koji su ugovoreni. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa Vesna Buterin. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine ministre zadovoljna sam odgovorom. A uvjerena sam da će ovim vašim odgovorom biti zadovoljni svi zaposlenici "3. maja", a i građani Rijeke i Primorsko-goranske županije. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane članice i članovi Vlade, kolegice i kolege. Pitanje upućujem ministru regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva gospodinu Petru Čobankoviću. Gospodine ministre, hrvatska Vlada putem vašega ministarstva ulaže velika sredstva u razvoj i unapređenje vodnoga gospodarstva, prije svega opskrbu pitkom vodom stanovništva u cijeloj Hrvatskoj, a poglavito bih istaknula značaj ulaganja u istočnoj Slavoniji. Budući da dolazim iz Brodsko-posavske županije izražavam zadovoljstvo radovima na izgradnji regionalnoga vodovoda istočna Slavonija kojima će 10 općina istočnoga dijela županije s 30 tisuća stanovnika imati riješenu opskrbu pitkom vodom, kao i izgradnjom magistralnog vodovoda "Davor" koji rješava i poboljšava opskrbu pitkom vodom 10 općina i grad Nove Gradiške na zapadnom djelu Brodsko-posavske županije. Međutim kao stanovnicu sjedišta Brodsko-posavske županije Grada Slavonskoga Broda u kojem građani u najvećem dijelu imaju riješeno pitanje vodoopskrbe i koji su zainteresirani za odvodnju i zaštitu voda, moje konkretno pitanje gospodine ministre, odnosi se na najavljivane projekte zaštite voda od onečišćenja koji će se financirati kroz IPA program. i pitanje, jeli zaštita voda na području Grada Slavonskoga Broda predviđena u financiranju kroz IPA program? Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Petar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo zastupnice ja vam se zahvaljujem i na ovome pitanju, ali i na uviđanju što se putem, što hrvatska Vlada putem ovoga ministarstva čini u vodnom gospodarstvu, a poglavito rekao bih u rješavanju pitanja vodoopskrbe. I naravno to su izuzetno veliki zahvati i veliki projekti i u konačnici skupi projekti, ali su u funkciji rješavanja pitanja stanovništava javnom vodoopskrbom što je rekao bih i danas nezamislivo da smo u 21. stoljeću, pa da se danas još moramo baviti rješavanjem pitanja vodoopskrbe. Ali što je tu je, mi ćemo na tim projektima i dalje nastaviti. Naravno, kada se rješava pitanje vodoopskrbe mora se paralelno rješavati pitanje vodoodvodnje ili bolje rečeno pročišćavanja otpadnih voda, to je nešto što je rekao bih, vrlo bitno, jer Hrvatska raspolaže velikim potencijalima poglavito u vodama i to je jedan od najvećih prirodnih bogatstava s kojom Republika Hrvatska raspolaže a da bi na pravi način mogli to gospodariti gospodariti i sačuvati za budućnost moramo voditi računa u pročišćavanju otpadnih voda jer su oni značajni faktor onečišćenja podzemnih voda i ukupno gledajući onečišćenja voda. Iz tih razloga mi paralelno radimo i na programima, rekao bih rješavanja otpadnih voda, pročišćavanja i slično i rekao bih da imamo dva velika projekta, zaštite Jadrana od onečišćenja ili skraćeno projekt Jadran sa svjetskom bankom gdje se praktično u priobalnim mjestima rješava pitanje vodoodvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. S druge strane u kontinentalnom dijelu je također jedan projekt sa Svjetskom bankom, to je projekt unutarnje vode, gdje se u većem dijelu sredstva koriste upravo za pročišćavanje otpadnih voda. I sada da kažem i ovo što ste vi direktno pitali, mi i kroz pretpristupnu pomoć smo željeli ugraditi financiranje iz sredstava predpristupne pomoći pa prije svega bih rekao da smo kroz ISPA-u se radi financiranje rješavanja kolektorske mreže i izgradnje pročistaća u Karlovcu što bi u konačnici trebalo biti negdje oko 36 milijuna eura gdje bi se 22 milijuna eura financiralo iz pretpristupne pomoći ISP-e. I sada dolazimo na ovaj program pretpristupne pomoći IPA je u komponenti 3b zaštite okoliša postoji podkomponenta i za zaštitu voda i sukladno tome išli smo na impliciranje i nominiranje tri projekta. To je odvodnja otpadnih voda i pročišćavanje u Slavonskom brodu i odvodnja i pročišćavanje u Kninu i Drnišu. Ta tri projekata su implicirana, ona su u Europskoj komisiji, kod predstavnika europske komisije i ja mogu kazati da je projekt Slavonski brod prošao. Projekt Slavonski brod, mi ćemo uskoro dobiti i pisanu potvrdu da je prošao, ali sada imamo za sada neslužbene informacije da je prošao i da se pokreću aktivnosti na njegovoj realizaciji. Što se tiče samoga projekta rekao bih da će on biti težak negdje gotovo 30 milijuna eura od čega će se negdje cca. 50% ili 15,34 milijuna eura financirati iz sredstava dok će ostali dio biti financiran iz nacionalnog proračuna negdje oko 14,32 milijuna eura i iz lokalnog proračuna negdje oko milijun 1,3 1,3 milijuna eura iz lokalnih proračuna, iz proračuna komunalnog poduzeća i slično. I na taj način će se stvoriti pretpostavke da se na jedan dobar i kvalitetan način riješi pitanje vodoodvodnje, pročišćavanja otpadnih voda na području Slavnonskog broda. Hvala. Gospođa zastupnica Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Zadovoljna sam odgovorom na postavljeno pitanje, kao što će gospodine ministre i predstavnici Vlade nadam se biti zadovoljni i građani grada Slavonskoga broda kao i susjednih općina koje graniče sa gradom Slavonskim brodom a kojim se treba također riješiti ovo pitanje. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ovom dijelu sjednice ćemo još jedno pitanje i onda ćemo imati stanku. Dakle, gospođa zastupnica Mirela Holy izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče. Pitanje postavljam potpredsjedniku Vlade, ministru gospodarstva Damiru Polančecu. Dakle, prihodi od PDV-a ove su godine manji za 15%, nego prošle, industrijska proizvodnja pala je za 5%, BDP pada za 5%, tečaj kune pada, burza pada. Jedino što raste nezaposlenost i inflacija. Svaki dan bez posla ostane 150 radnika a do kraja godine njih 50 tisuća ostati će bez posla. A vi kao odgovor ili tzv. mjeru najavljujete da ćete i autoceste dati u koncesiju pretpostavljam strancima. Bojimo se da to jako podsjeća na '90.-te kada su mnoga neprocjenjiva državna bogatstva preko noći prešla u posjed novopečenih tzv. poduzetnika a tisuće i tisuće zaposlenih završilo je bez posla i bez ikakvih izvora prihoda. Moje pitanje glasi, hoće li Hrvatske autoceste koje su svojim novcem financirali hrvatski građani doista ići u koncesiju i na koji način ćete tada zaštititi radnika u Hrvatskim autocestama koji bi vrlo lako mogli ostati bez posla ali i interese građana koji bi vrlo lako mogli uskoro plaćati vrlo skupe cestarine.

Ja vam moram reći da financijska i gospodarska kriza koja trese danas svijet i Europu ne podsjeća na '90.-te, nego podsjeća na 30 godine prošlog stoljeća i mnogi ekonomski analitičari, stručnjaci, vodeći ekonomski umovi Europe i svijeta danas govore da je ova kriza zapravo i veća nego što je bila kriza u drugoj polovici 30-tih godina prošlog stoljeća. Ta ekonomska i gospodarska dakle, kriza uzrokovana je prije svega poremećajima na financijskom tržištu, ona ima globalni karakter i u ovome trenutku nema toga eksperta i nema toga uma koji može dati jedinstveni recept za izlazak iz krize globalnog gospodarstva. Dapače i u procjenama se institucije uvelike razlikuju i mijenjaju svoje procjene onoga što će biti posljedice takve gospodarske krize, gotovo rekao bih na tjednoj osnovi. Evo, primjera radi, međunarodni monetarni fond je do nedavno prognozirao zajedno sa Svjetskom bankom rast globalnih, gospodarskih aktivnosti za 2009. godinu na razini od 0,5%, danas govore čak o padu do minus dva posto, to nisu službena još izvješća i prognoze ali vrlo brzo će objaviti nove prognoze i nova izvješća o tome i nova predviđanja za gospodarska kretanja na globalnoj razini. ako Hrvatska 60% svoje vanjsko trgovinske razmjene, radi sa zemljama Europske unije, naravno da sve ono što pogađa zemlje Europske unije pogađa i Hrvatsku. Naravno da imamo pad prihoda od PDV-a, možda sretna okolnost da najvećim dijelom to dolazi zbog činjenice da pada, jako pada uvoz i to je sretna okolnost u ovome trenutku. Upravo zbog smanjenih prihoda državnog proračuna i idemo u rebalans proračuna. Rebalans proračuna u kojem je prva i najvažnija mjera štednja, dakle ušteda i odgađanje svega onoga što nije najnužnije da se investira, da se odradi u 2009. godini, neka čeka 2010. ili neku godinu koja će doći iza toga. Dakle, prvi korak je štednja na svim razinama, po svim ministarstvima. Nakon toga vidjet će se koliko još eventualno nedostaje sredstava, jer moramo imati što je moguće manji deficit državnog proračuna kako bismo taj deficit mogli financirati na vanjskom tržištu i ne povećavati vanjski dug. Jedna od mjera može biti mjera može biti i davanje u koncesiju postojećih ili gradnja koncesijskim modelom novih autocesta u Hrvatskoj. Kada bi neka dionica autoceste išla u koncesiju pa naravno da će se voditi računa i da bi se u tom slučaju apsolutno osigurala puna zaposlenost ljudi koji danas rade u Hrvatskim autocestama, a prešli bi k novome koncesionaru, kao i oni koji brinu o održavanju tih cesta. Ali u ovome trenutku to je na načelnoj razini na razini ideje koju treba raspravljati i razmatrati, a sve u cilju da uravnotežimo proračun, da bude proračun u kojem će biti deficit što je moguće niži, da taj deficit možemo financirati na najbezbolniji način za hrvatske građane i za hrvatsko gospodarstvo. O tome vodite računa. A kad ste spomenuli stope nezaposlenosti, onda evo vam podatke ne o 150 tisuća nezaposlenih o kojima vi govorite. Koncem veljače, 27. veljače ove godine u Hrvatskoj je bilo 2 više nezaposlenih osoba nego u veljači 2008. godine. Dakle, nezaposlenost u Hrvatskoj je porasla na koncem veljače za 2 tisuće 700 ljudi u odnosu na isti period prošle godine. U ovom trenutku nema potrebe ni plašiti ljude, ni govoriti o velikom valu nezaposlenosti, jer se on srećom u Hrvatskoj još uvijek ne događa. Hvala vam lijepo. Naravno da nisam zadovoljna odgovorom zato što ste, kao prvo, govorili pogrešne informacije koja ja nikad nisam ni rekla. Rekli ste 150 tisuća, ja sam rekla 50 tisuća. Govorili ste o cijelom nizu stvari koje ja uopće nisam spomenula, a niste uopće odgovorili na pitanje šta će biti sa Hrvatskim autocestama, da li ćete ih dati u koncesiju ili ih nećete dati u koncesiju i šta će biti sa radnicima Hrvatskih autocesta ukoliko se takav scenarij obistini. Zbog toga vas molim da mi pošaljete pisani odgovor. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Sada ćemo imati stanku do 12,30 kada nastavljamo sa pitanjima i odgovorima Vladi. Prvi je gospodin zastupnik Branko Kutija, potom gospođa Milanka Opačić i tako redom. Hvala.